u ime Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera riječ uzeti zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Hvala vama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

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, s nama je danas gospodin Branko Bačić potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji će predstaviti konačni prijedlog navedenog zakona. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada RH predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora kao što je to i potpredsjednica rekla u hitnoj proceduru. Ovaj zakon koji je donesen 2011. godine u dva navrata je mijenjan u Hrvatskom saboru. Prvi puta 2015. godine, a drugi puta 2018. godine. Ovim zakonom se uređuje, uređuju odnosi između zakupodavca i zakupnika u RH, a posebno se uređuju odnosi u zakupu između RH i ustanova i trgovačkih društava u njenom vlasništvu i jedinica područne i lokalne samouprave i ustanova šta je u njihovom vlasništvu. Tako da današnja izmjena zakona se odnosi upravo na ovaj segment poslovni prostor, dio poslovnih prostora koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ili u vlasništvu RH i njihovih pravnih osoba. zakon predlažemo u hitnom postupu iz razloga što upravo ovih dana prošle i ove godine ističu ugovori koji su potpisani temeljem izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora iz 2018. godine. Kako bismo brzo, promptno omogućili da se ugovori sa zakupnicima koji uredno izvršavaju svoje ugovorne obveze mogli produžiti, kako bi omogućili daljnje ulaganje i rekao bih neopterećen rad tim istim zakupnicima predlažemo da se zakon donese u hitnoj proceduru. Inače kada govorimo o broju takvih ugovora onda je, ukupno će do kraja ove godine isteći takvih 687 ugovora, od toga 386 u vlasništvu RH, a 301 ugovora u vlasništvu ugovora u vlasništvu JLS, pa prema tome jasno da time želimo, a s obzirom na značajan broj takvih ugovora donijeti u hitnoj proceduri ovakvu izmjenu samoga zakona. Ono što bi možda još trebalo uvodno reći, a to je da smo prvi put kada je zakon mijenjan i dopunjen u lipnju 2015. propisali smo da se prema zakupniku koji je ispunjavao uvjete za sklapanje ugovora o zakupu, ali s istim nije u zakonom propisanom roku bilo ponuđeno sklapanje ugovora, te se ujedno su definirani postupci i kriteriji za, za rješavanje takvog zakupa i tada se referirali na kriterije za prodaju poslovnog prostora. 2018.g. je je uvedena zabrana podzakupa na prostore u vlasništvu RH, a ovom izmjenom zakona ta se zabrana podzakupa odnosi i na zakupnike koji su u poslovnim prostorima u vlasništvu jedinice područne odnosno lokalne samouprave. Izmjenom zakona iz 2018.g. također je tada bilo propisano da će i omogućeno je sklapanje ugovora o zakupu s posljednjim posjednikom koji taj, taj prostor nije koristio na temelju javnog natječaja i nije imao definiran ugovor kojim je bilo propisan način korištenja odnosno zakupa tog istog prostora i tada je, od 2018.g. su brojni zakupnici potpisali ugovore za prostore u vlasništvu RH sa, sa nadležnim tijelom jedinice odnosno RH. Ovim današnjim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora prije svega omogućavamo produženje zakupa prije svega za one zakupnike koji su te 2018./'19.g. potpisali sa RH ili sa JLS ugovor na rok od 5.g., kojim je ugovorom, su propisane prava i obveze zakupnika u zakupu tog poslovnog prostora. Također s ovim izmjenama i dopunama zakona omogućuje da i zakupnicima koji su potpisali ugovor, a zakup su stekli temeljem javnog natječaja, a njihova je zakupnina ispod zakupnine koja je propisana odlukom predstavničkog tijela JLS da se mogu mogu se ugovori produžiti ukoliko ispune kriterije koji su odnosno visinu propisane zakupnine koju je donijelo nadležno predstavničko tijelo JLS. Kad govorimo Kad govorimo o poslovnim prostorima u RH onda u ovom trenutku RH raspolaže sa 5.067 poslovnih prostora koji su od njih 3.700 otprilike je u za…, potpisanim ugovorom o zakupu, a tisuću i 300-tinjak ih je, nije ugovor o zakupu i u njima se ne odvija nikakva djelatnost. Oni su u ovom trenutku, s njima raspolažu državna tvrtka Državne nekretnine i u postupku je uređenja, propisivanja novih i javnih natječaja za zakup tih istih prostora. Kad govorimo o tih 5.067 poslovnih prostora onda je ukupna površina svih tih prostora u vlasništvu RH 439 tisuća i 513 kvadrata odnosno prosječna površina jednog poslovnog prostora u Hrvatskoj iznosi metara četvornih. Dakle mi sa ovom, ovim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora želimo riješiti rekao sam 687 ugovora koji će do kraja ove godine isteći kad je u pitanju JLS i županije, a i RH na način da jasno prema ovom prijedlogu zakona omogućimo svim onim urednim zakupnicima koji su, koji uredno izvršavaju svoje obveze prema, prema vlasniku tog prostora, prema JLS u smislu plaćanja svih obveza i režija, njima ćemo potpisat, omogućavamo im potpisivanje na 10.g. s pauzom da je moguće nakon isteka 10.g. još na 10.g.. Na taj način doista pružamo jedan primjereni rok zakupnicima u Hrvatskoj da taj prostor urede, da, da, da znaju da će imat dovoljno vremena za amortizaciju svih ulaganja da podignu kvalitetu tog prostora na značajno višu razinu s obzirom da im rok od 20.g. doista omogućava, omogućava svoja ulaganja, uređenja tih prostora dignu na značajno višu razinu. Drugi razlog zašto ulazimo u izmjene zakona je činjenica da su brojni prostori potresom stradalom području oštećeni, a u vlasništvu su jedinca lokalne odnosno područne samouprave i RH, pa zbog toga što su ti prostori oštećeni nije moguće ih koristiti za namjenu za koju je potpisan ugovor i ovim zakonom sada omogućujemo da im se produži nakon što se te zgrade, ti prostore obnove, da im se produži za onoliko vremena koliko im je preostalo od trenutka kada se dogodio potres, pa do isteka ugovora, tako da držimo da je to korektno, da je to pravilno postupanje između zakupodavca i zakupnika. I kad već govorimo o obnovi onda također želim istaknuti da poslovni prostori koji su ograničeni u poslovanju s obzirom da se na toj zgradi može normalno imati pristup, ome…, ometan je ili se ometa pristup samom poslovnom prostoru da onda im se upravo iz tog razloga smanjuje zakupnina za 30, Treći i vrlo važan razlog zašto ulazimo u izmjene ovog zakona je omogućavanje neposredne prodaje garaža zakupnicima garaža neovisno o tome … vlasnik RH odnosno jedinice lokalne ili područne samouprave i ukoliko ovaj zakon usvojimo u tekstu kakav je predloženo vlasnik te garaže dakle ili država ili jedinici lokalne ili područne samouprave ponudit će otkup te garaže koju jasno korisnik i zakupnik koristi i ukoliko on pristane onda će se temeljem tržišne procjene prodati ta nekretnina, ako ne pristaje može se potpisati ugovor na pet godina u kojemu će i dalje on taj prostor koristiti. Kada govorim uvijek o tome što se može, što se događa sa provedbom ovog zakona ovdje nije mjera koje je obvezatna prema vlasniku se niti prema županiji, niti prema gradu, niti prema općini, niti prema državi, država ukoliko ili jedinica lokalne odnosno područje samouprave ocijeni da će tom nekretninom raspolagati na drugačiji način nije dužna i nije obvezna produljivati ugovore kako smo to ovim zakonom propisali tako da se ne stekne dojam da je to obveza već da je to mogućnost jedinice lokalne samouprave ili države da u ovisnosti vlastitog programa raspolaganja svojim nekretninama odluči se za pojedinu nekretninu za koju je sklopila ugovor, a koji ugovor će isteći ili ove godine ili u idućim godinama. Ova prodaja garaže jasno ne odnosi se na one na one zakupnike koji su nasilno ušli u taj prostor ili koji ga koriste bez valjane osnove, ali su rekao sam ušli u taj prostor ne plaćaju zakup itd., itd., tako da smo ovim zakonom propisali način postupanja države odnosno jedinice lokalne samouprave i područne samouprave kad je u pitanju mogućnost neposredne prodaje garaža. Ovo smo donijeli iz razloga što držimo da nema potrebe da RH upravlja sa 1509 garaža koliko ih je u vlasništvu RH, mislim da se mislim da se tog portfelja imovine treba riješiti, nema razloga da država na kraju krajeva često puta vodi brojne sporove i opeterećavamo sudove, opterećavamo državnu upravu i lokalnu samoupravu sa imovinom koja nju doista ne služi za nikakve potrebe već je u prvom redu ona namijenjena za korištenje i zakup pojedincima fizičkim osobama koje te garaže imaju, to je rekao sam 1509 garaža kad govorimo o RH kojima upravljaju Državne nekretnine kojima smo to i propisali Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH i pored toga još 205 garažnih mjesta. Također ovim zakonom odnosno njegovim izmjenama omogućujemo i utvrđujemo postupanje jedinice lokalne samouprave odnosno RH kada je u pitanju imovina, to su dakle i stanovi i garaže koje RH temeljem sudskih presuda, temeljem različitih rješenja stiče gotovo svakodnevno, pa prema tome nisu bile u postupku da RH ima potpisan ugovor sa tim zakupnicima jer je tek sada stekla pravo vlasništva, ne samo država nego jedinice lokalne odnosno područne samouprave i mi smo ovim zakonima propisali način kako sa postojećim zakupnicima zakupnicima tih istih prostora dalje nastaviti raspolaganje odnosno zakup tog istog prostora. Maloprije sam rekao da se također ovim zakonom propisuje zabrana davanja u podzakup jedinicama lokalne odnosno područne samouprave poslovnih prostora u vlasništvu RH s obzirom da smo krajem prošle godine mijenjali Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, da smo značajan dio imovine, a to su dakle i stanovi pa i garaže prepustili odnosno prije svega stanove prepustili državnoj tvrtci Državne nekretnine. Tu činjenicu smo praktično inkorporirali odnosno uveli u ovaj sam zakon u kojemu smo definirali prihode od zakupa poslovnog prostora koji su pripadaju društvu Državne nekretnine. Međutim, ukoliko dođe do prodaje onda sredstva od prodaje tih prostora 10% prihod državnog proračuna, a 10% pripada društvu. Evo uglavnom sam naveo razloge zbog kojih smo krenuli u izmjene i dopune ovog zakona predlažemo da Sabor usvoji ovaj zakon po hitnom postupku kako bismo mogli riješiti brojna pitanja, a prije svega oko važenja trajanja ugovora koji su u međuvremenu i koji su prije pet ili više godina potpisani sa zakupnicima prostora u vlasništvu RH odnosno regionalne i područne samouprave. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama g. potpredsjedniče Vlade i ministre. Možete se ili replike s onog mjesta može, kako želite? Možete i tu i s mjesta. Prva replika zastupnik Ranko Ostojić, izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovani g. ministre sa suradnicima. Moje pitanje je prije svega ako možete malo detaljnije obrazložit ovo kreativno rješenje oko retroaktivnosti odnosno povratnog djelovanja i povoljnijeg za ljude koji se nalaze u zakupu zakupu poslovnog prostora. To bi bila jedna stvar koja mislim da kolkogod je možda dobra namjera, a uvije se iskoristi u razne svrhe. Drugo, kad kažete da jedinice lokalne samouprave mogu donijet odluku da će na drugi način raspolagat poslovnim prostorom, to je vrlo opasno za one koji su u poštenome zakupu i dolazi do toga da evo oni kažu mi nećemo više vama produžit ugovor i tu nastaje opasnost za onoga ko je zakupoprimac. Također oko pitanja pravnih osoba koje su neka vrsta zamjene za

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani zastupniče Ostojić, da mi smo propisali dakle da će se postupci započeti po postojećem zakonu po njemu i rješavati. Ukoliko stranka za nju je povoljnije rješavanje po postojećem zakonu moći će se postupci rješavati po ovom zakonu kojega će Hrvatski sabor, nadam se usvojiti. Što se tiče vaše opaske da je opasno ili ne znam kako ste već rekli da jedinica lokalne samouprave promijeni namjenu prostora koja je trenutno se obavlja djelatnost koja se trenutno obavlja u pojedinom poslovnom prostoru pa čujte to je vlasnik jedinica lokalne samouprave je vlasnik i neće to napravit prije nego što istekne ugovor jer je zakupnik nije time doveden u zabludu. On zna da kad mu istekne ugovor da taj, da taj vlasnik tog prostora bilo da je država, bilo da je jedinica lokalne samouprave može za neke druge potrebe neke druge svrhe taj isti prostor namijeniti u tom slučaju …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… onda više neće s tim zakupnikom potpisati produžetak ugovora. Hvala, slijedeća replika zastupnica Mujkić. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam uvažena potpredsjednice, poštovani ministre dakle samo jedno objašnjenje ako može. Aktualnim zakonom dakle koji je važeći, zakupodavac je mogao dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora na rok od 5 godina kada je to ekonomski opravdano ali isključivo zakupniku koji je s RH ili jedinicom lokalne samouprave imao sklopljen ugovor na temelju javnog natječaja. Ovim sad novim prijedlogom zakona se spominje dakle da se ugovor može dati na rok od 10 godina i da se može sklopiti sa zakupnikom koji ispunjava sve obveze temeljem ranijeg ugovora, dakle ne spominju se ugovori koji su sklopljeni temeljem javnog natječaja nego ranijeg ugovora. Znači li to da će se moći produžiti ugovori na rok od 10 godina i za one zakupnike dakle koji su sada već u zakupu prostora, ne temeljem javnog natječaja nego temeljem odredbe zakona koja im je dala mogućnost da produlje rok na 5 godina. Hvala vam. **Glasovac, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Da poštovana zastupnice Mujkić, to se na njih također odnosi. Dakle brojni zakupnici koji su u neposrednom posjedu bili do 2018. godine kada je mijenjan zakon, kada su onda s njima potpisani ugovori o zakupu su u tom prostoru zakupoprimatelji, možda i 20, 30, 40 godina i te su svoje zakupe stekli tada odlukama bivših jedinica, skupština, općina ili ne znam nekakvih trgovačkih društava itd. u vlasništvu RH i oni su bez javnog natječaja 30, 40 godina bili zakupnici u tom prostoru. I mi smo tada Hrvatski sabor je 2018. godine utvrdio da će s njima potpisati ugovor. I ako oni uredno izvršavaju svoje obveze, a kažem u tom su zakupu možda i 30, 40 godina ili su možda 10 godina, neovisno o ničijoj sada temeljem ovog zakona, moći svoj ugovor kad podnesu zahtjev ako su uredno podmirivali sve obveze iz svog ugovora, s njima će se također moći na 10 plus još dodatnih 10 godina, potpisati ugovor o zakupu. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Zastupnica Ban, slijedeća replika izvolite. Zahvaljujem. Poštovani ministre zanima me kako možete opravdati hitni postupak donošenja ovog zakona koji praktično otvara vrata dugoročnom iznajmljivanju državnih nekretnina bez javnog javnog natječaja i to u trenutku kad brojni mali poduzetnici vape za transparentnim natječajima i jednakim uvjetima pristupa poslovnim prostorima. Zanima me da li je ovo nekakav skriveni plan pogodovanja već postojećim korisnicima i stvaranja monopola nad vrijednim poslovnim nekretninama. Hvala. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana zastupnice Ban, nije mi jasno kakvu ste tu poveznicu napravili kad je u pitanju hitna procedura. Dakle ovakav, ovakav zakon je mogao biti donesen i u redovnoj proceduri, on ne bi mijenjao sadržaj zakona. Prema tome sam postupak donošenja zakona ne mijenja njegov sadržaj. Mi smo, ja sam obrazložio zašto smo išli u hitnu, u hitnoj proceduri ali ništa ovaj zakon neće omogućiti državnim nekretninama da rade za nekretnine koje nisu u zakupu, a ovaj se dio odnosi samo za nekretnine koje su u postojećem zakupu, ne samo državne nekretnine nego i, nego i jedinice lokalne i područne samouprave. Za nekretnine, a rekao sam ima ih oko 1.300 koje nisu uopće u zakupu jer ih Državne nekretnine sada moraju obnoviti, urediti, opremiti i pripremiti pripremiti za zakup, provodit će se temeljem javnog natječaja, ne temeljem ovog zakona jer se to na te nekretnine ne odnosi nego se samo odnosi na nekretnine koje su u zakupu i koje imaju ugovor o zakupu i ispunjavaju se obveze od strane zakupnika, uredne. Hvala. Slijedeća replika zastupnik Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Vlade ja podržavam hitni postupak i smatram da Vlada treba hitno reagirati na tržištu poslovnih prostora i mislim da kroz ove konkretne mjere koje ovaj zakon donosi to i činimo upravo u onom dijelu gdje su to tražile vjerujem i lokalne samouprave ali i država sa svojim poslovnim prostorima. Mi smo svjedoci toga da nam, ne znam posebno u urbanim sredinama zjape prazni poslovni prostori. Mislim da trebamo svi na neki način podržati ovaj zakon u smislu da uređuje neke odnose koji postoje sad se postavlja pitanje 10 godina da li je to predugi rok i da li smo dobro normirali odredbe zakona koji mogu dovesti do toga da se ti poslovni prostori koji se daju na 10 godina u slučaju neispunjavanja određenih odredbi, od toga ne znam, od tog korisnika poslovnog prostora, da li možemo riješiti pitanje njegovog daljnjeg rada u tom poslovnom prostoru ili ono što je najgore kada dolazimo do najgorih rješenja kada se takvi moraju iseljavati iz tih prostora. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupniče Borić dakle već samim zakonom iz 2000. i 2011. godine, čl. 4. definirano je zasnivanje zakupa i obveza da se ugovor o zakupu poslovnog prostora kad je zakupodavac RH odnosno jedinica lokalne i područne samouprave mora biti potvrđen, mora kod javnog bilježnika odnosno mora biti solemniziran. Time država ja sam nadam, je se nadam i lokalna samouprava i područna samouprava, dakle propisuje tim ugovorom odredbu kojom je taj dokument, taj ugovor ovršan. Prema tome da nema potrebe daljnjih problema u postupanju sa jedinim zakupnikom koji ne izvršava svoje ugovorne obveze. U tom slučaju temeljem ovog ugovora koji je solemniziran, on postaje ovršna isprava i po proceduri koja je predviđena mora isprazniti taj poslovni prostor. Hvala. Zastupnica Komes izvolite, imate slijedeću replika. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre sa suradnicama, evo lijepo je vidjeti ovoliki broj žena kao suradnice, pohvaljujem. Također evo pohvaljujem što je Vlada i vaše ministarstvo iznašlo rješenje za ovu problematiku. Naravno oporbi ne odgovara kad se iznađe brzo rješenje. Oni imaju rješenje da rješenja nemaju. Evo pohvaljujem ovo rješenje jer vjerujem da će se uvesti red u upravljanje nekretninama, da će se omogućiti savjesnim zakupcima nastavak rada, a također i pravna i poslovna sigurnost radi daljnjeg planiranja poslovnih aktivnosti. Također pohvaljujem i ovo što ste reagirali za zakupce u oštećenim prostorima da će im se omogućit povratak kao i to da će se uvesti red u jedinicama lokalne i područne samouprave. Vjerujem da velik broj njih niti nema donesene opće akte kojima se određuju

Mi smo, to moram reći u Vladi odnosno resornom ministarstvu razmišljali kako ćemo rješavati pitanje nastavka zakupa sa zaup… primateljima zakupnicima koji su bez javnog natječaja preuzeli nekretnine u zakupu vlasništvu države odnosno jedinica lokalne, područne samouprave i mi smo ocijenili s obzirom na poznavanje takvih odnosa koji su nastupili neki od njih i prije 30-40 godina, neki kasnije da je najjednostavnije i najsvrsishodnije rješenje ovo koje smo upravo i predložili. Zbog toga smo evo i krenuli u tu proceduru po hitnom postupku kako bismo mogli riješiti pitanje nastavka zakupa. Druga stvar da na jedinicama lokalne samouprave je velika odgovornost kada je u pitanju utvrđivanje visine zakupa po pojedinim zonama, pojedinim djelatnostima kako se ne bi dogodilo ono što je maloprije kolega Borić rekao, a to je da

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre ja imam konkretno pitanje. U slučaju kada primjerice RH pravomoćnim rješenjem ili drugim pravnim aktom postane vlasnicom prostora kojeg neki zakupac koristi za obavljanje neke djelatnosti i koji taj prostor koristi na temelju ugovora o zakupu sklopljenim sa ranijim vlasnikom. Hoće li korisnik prostora morati predati poslovni prostor državi ili će moći nastaviti obavljati djelatnost i dalje u tom prostoru? Hvala lijepa. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani i uvaženi zastupniče Babić da on …/Govornik se ne razumije./… on ukoliko izvršava sve svoje obveze on će moći nastaviti i potpisati će ugovor sa RH, nastaviti će biti zakupnik u tom prostoru, njim će se potpisati ugovor i onda ovaj će biti u praktično istom položaju kao i zakupnici koji su, koji su u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu RH i bili oduvijek. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnik Baksa. Izvolite. Poštovani ministre prijedlog zakona predviđa da zakupnik uslijed radova na javnim površinama ima pravo na umanjenje zakupnine za 30% kada mu je obavljanje poslovne djelatnosti djelomično ograničeno. Svakako pozdravljam rasterećenje, ali moram napomenuti da su gubici koje zakupnici trpe često znatno veći od tog iznosa i 30% umanjenja nije dovoljno kako bi se poduzetnici zaštitili od financijskih udara. Također, svjesni smo sporosti obnove gdje su radovi često znatno sporiji od planiranog. U tom periodu njihovi troškovi ostaju isti ili rastu, a prihodi drastično opadaju što uzrokuje velike financijske gubitke. Zanima me jeste li razmotrili fleksibilniji pristup s većim stupnjem umanjenja zakupnine za zakupce koji trpe zna… značajnije gubitke kako bi se osigurala pravednija i održivija podrška našim poduzetnicima. Hvala. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupniče Baksa, svakodnevno sam u obnovi i moram vam reći da je država prilično socijalno pristupila obnovi privatne imovine. Brojni su objekti i poslovni prostori u vlasništvu RH u zgradama koje su poslovno-stambene i gdje pretežito su privatni vlasnici. I RH je ušla u taj proces obnove privatne imovine pa tako i svoje imovine u kojom, koja je data u zakup tom pojedinom zakupniku i njemu tim, tom obnovom podižemo razinu kvalitete te istu poslovnog prostora i to niste recimo spomenuli. Pa smo vodili računa da mu se, s obzirom na činjenicu da radi

Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, ministre Branko Bačić sa suradnicima sve vas skupa pozdravljam. Ja svakako isto tako želim pozdraviti prijedlog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih koji će svakako regulirati i pravne odnose, a i sigurno doprinijeti sigurnosti, stabilnosti onim malim obrtnicima koji djeluju i rade u takvim prostorima i svakako pohvaljujem. Željela bih pohvaliti ovu novinu što se tiče omogućavanja

pa vi ste ustvari komentirali niste mi postavili pitanje, komentirali ste sam zakon. Ja mislim da je u interesu i države i jedinica lokalne samouprave da garaže konkretno nemaju razloga biti u portfelju i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave kad s njima doista na nikakav način ne upravljaju. Oni njih koriste i u zakupu su fizičke osobe, oni mogu to dalje uređivati dalje, dalje s njima postupati i raspolagati na kud i kamo bolji način kad postanu vlasnici temeljem tržišne cijene koja će biti procijenjena te će im se prodati na posebnoj prodaji. To mi se čini da je dobro rješenje. Hvala. Slijedeća replika zastupnik Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajuća. Poštovani ministre dakle mislim da se svi više-manje slažemo da su namjere ovog zakona dobre, međutim ono što je sigurno nužno jest jedan oblik ažurnih i potpunih informacija o tome što sve država ima i čega je sve država vlasnik. Moje pitanje ide u smjeru da ukoliko država ne uspije dati ili prodati sve garaže državne koje ima u svome vlasništvu planirate li možda u budućnosti uvesti kupoprodaju garažnih, garaža kojima je vlasnik država sa ugrađenim, ugrađenom opcijom za Airbnb najam? Hvala vam. **Glasovac, Zahvaljujem gđo. potpredsjednice. Poštovani zastupniče Kujnudžić, ono što, ne znam da li sam rekao, jesam, sad pitanje da li je to tako bilo izrečeno. Na JLS i na državi je da odluči što će s garažom, dakle ona nju može i ne mora prodati, ona čak ne mora je prodati ni onome ko je sada tamo zakupnik. To je ustvari stav JLS da li će na tržištu za tu garažu primjerice dobiti veći iznos nego što će, koja je, nego što će, nego što će bit procijenjena tržišna vrijednost tog istog prostora. Prema tome, mi ovim pružamo mogućnost državi i JLS kao vlasnicima poslovnih prostora, pa i garaža da sukladno svojim politikama, svojim programima, tom ne…, tom, tom ra…, tom, tim nekretninama raspolažu, ali jasno pri tome svakako da omogućavamo da onima koji su uredni zakupnici rješava taj zakup ili prodaju, ako su garaže ili daljnjim zakupom produženje roka ukoliko su poslovni prostori. Hvala. Slijedeća replika zastupnik Ledenko, izvolite. ovaj zakon vidim da ima i jako dobrih rješenja i neke sive zone zapravo rješava. Međutim, pronašao sam jednu situaciju koju ću kasnije u raspravi malo, malo detaljnije. ajde blago ću to nazvati diskriminacijom između klasičnih zakupnika i neposrednih posjednika kad je riječ o produženju ugovora onim zakupcima koji se nalaze u postupku ispražnjenja. Znači oni su bili na nekakvom natječaju, dobili su, 5 prvih godina je isteklo i sad do donošenja ovog zakona oni su došli u postupak ispražnjenja jer im se nije produžilo još 5.g. primjerice. Dakle, da se na neki način ta diskriminacija između ta, te dvije ajmo reć kategorije zakupnika riješi, nadam se da ste me shvatili, a u raspravu ću to malo, malo opširnije objasniti. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupniče Ledenko, ja sam u odgovoru čini mi se g. Kujundžiću već rekao, dakle na JLS, državi, županiji i ustanovama odnosno pravnim osobama u njihovom vlasništvu je da odrede kako će sada se tom imovinom postupati. Oni mogu kad istekne ugovor, nisu ga dužni i obvezni produžiti, ukoliko ocjenjuju da je u tom poslovnom prostoru bio on od 5 ili 500 kvadrata, njima u određenom trenutku oportunije je promijeniti namjenu, dati ga u neku drugu djelatnost koja je možda u toj JLS nužna, važna, nužna, važna, od posebnog interesa, al ne moraju oni produživat, produžavat ugovor sa zakupnicima, oni su svoje izvršili, ugovor je potpisan i jedna i druga strana je znala da taj ugovor traje 5.g., ali na vlasniku je, ja vlasnik tog istog ze…, tog istog prostora možda bi nam sada trebala ta nekretnina za nešto drugo i onda nećemo bit primorani temeljem zakona produžiti ako to ne želimo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepa. Zastupnica Mrak-Taritaš imate slijedeću repliku, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS. Poštovani ministre, dakle odredbom zakona je propisano da kad je riječ o zakupu tad je to sredstva idu Državnim nekretninama, a kad je riječ o prodaji 90% ide u državni proračun, a 10% ide dakle društvu d.o.o. Državne nekretnine. E sad, mi imamo neke zakone i neke prijedloge kad je, nešto dolazi u državni proračun gdje i u zakonu definiramo da se ta sredstva namjenski trebaju koristiti za određenu namjenu. Meni se čini i voljela bih da o tome razmislite da je i ovo možda prilika da ta sredstva koja dolaze u državni proračun od prodaje što garaža, što poslovnih prostora, bude namjenski namijenjen za priuštivo stanovanje. Ako nam je priuštivo stanovanje tema s kojim, o kojoj govorimo, ako je priuštivo stanovanje ne samo naša

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, evo nakon što završim replike idem, danas imamo parlamentarnu većinu gdje ću predstavljati i Nacionalni plan stambene politike koji bi trebao ići vrlo brzo u e-savjetovanje odnosno javno savjetovanje i gdje planiramo uspostavu posebnog revolving fonda pri HBOR-u u koji bi se fond, dolazila bi sredstva od raspolaganja dijelom nekretnina prije svega stambenim fondom jer je, jer sredstva koja će RH uprihoditi od stambenog fonda ići će kasnije u namjenu za što ste vi sami rekli, priuštivo stanovanje. Ovdje doduše nije ista stvar, ovdje govorimo o poslovnom prostoru, govorimo o zakupu koji bi trebao ići u priuštivo stanovanje. To možemo, o tome možemo razmisliti, u svakom slučaju država će osigurat dovoljno sredstava kako bi omogućila taj jedan iskorak ka priuštivom stanovanju u RH. Slijedeća replika zastupnica Orešković, izvolite. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Ministre, smatram da je način na koji Hrvatska upravlja svojim prostorom, svojim nekretninama, jedan od primjera zarobljene države. Naime, poslovni prostori bez obzira što su u vlasništvu države ili grada indirektno, indirektno, ne izravno nego indirektno su imovina svih građana i trebalo bi nam svima biti u interesu da se s tim poslovnim prostorima racionalno upravlja, što između ostalog znači kakvu visinu zakupnine netko plaća. Čini mi se da ste ovim zakonom samo htjeli omogućiti tko je jamio je jamio odnosno tko je jednom došao u priliku da dobije poslovni prostor po povlaštenim cijenama, neograničeno obnavlja svoj zakup i tako na neki način ostvaruje prednost na tržištu u odnosu na sve druge koji bi nekakav poslovni prostor trebali plaćati po tržišnoj cijeni, kako to tumačite? **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana zastupnice Orešković, držim da zakupnici koji su na javnom natječaju postigli uvjete da im država, lokalna ili područna samouprava da u zakup taj prostor time ispunili svoju obvezu i propisali točno uvjeti tog javnog natječaja kako pojedini prostor imat u zakupu. Postoje i oni drugi o kojima sam već puno puta govorio koji su do tog prostora došli na način da im je već netko omogućio, oni su tamo oni ušli zato što su to sami htjeli nego su im pojedina tijela područne ili regionalne ili lokalne samouprave državi taj prostor omogućila. I mi držimo da ćemo ovim načinom omogućiti bez zastoja u gospodarskom razvoju u poduzetništvu tih istih

Poštovani ministre. Htjela bi vas pitat zapravo više o središnjem registru državne imovine, evo pokušala sam pristupit tom registru nisam uspjela evo ovih dana. Je li on dostupan svima, svim građanima, mogu li svi građani pristupit pristupit tom registru, pogledati popis državne imovine, kako ide upis u taj registar odnosno zna li država koje sve nekretnine, koju svu imovinu posjeduje, u kojem je statusu, ko je zakupnik i mogu li građani vidjeti takav registar? Evo hvala. Zahvaljujem poštovana zastupnice Puljak. Dakle, naše ministarstvo posjeduje, vodi interni registar nekretnina i temeljem zakona kojega smo predstavili kojega je HS usvojio krajem prošle godine sada njega još dodatno nadograđujemo, u njega unosimo svu imovinu kojom raspolaže resorno ministarstvo, a drugo središnje državno tijelo vodi evidenciju svih nekretnina u vlasništvu i drugih državnih tijela, drugih ministarstava, drugih javnih ustanova u vlasništvu RH. Prema tome, što se tiče mog ministarstva, mi raspolažemo sa svim podacima o nekretninama i on vam je dostupan, na njega možete se priključit, dakle on je za sve one nekretnine koje su u vlasništvu RH pa posebno poslovne prostore, čak su u fotografije tih tih istih poslovnih prostora, pa i u velikom dijelu stanova dostupne. Dakle, što se tiče mog ministarstva da, a cjelokupna evidencija se još vodi pri drugom državnom središnjem tijelu. Sljedeća replika zastupnica Juričev-Martinčev, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana potpredsjednice, poštovani potpredsjedniče. Podržavam ove izmjene i dopune zakona i to upravo u hitnom postupku jer će se time produžiti ugovor o zakupu poslovnog prostora onom zakupniku koji u cijelosti ispunjava svoje obveze. Mislim da je tu vrijedno istaknuti upravo ono i zbog sve što smo čuli u replici kolegice Orešković, da te poslovne prostore koriste i Hrvatske pošte, da prostore koriste i naši mali obrtnici, zanatlije i da je njima bitno da ostanu na istoj lokaciji po istim uvjetima jer su od posebnog interesa za naše stanovnike, za naše građane. Imate li podatak

rekao dam u čijoj već replici, dakle mi smo vagali da li ćemo ovako rješenje i predložiti ili ćemo se držati načela da u trenutku, trenutku kada istekne ugovor ići na javni natječaj, javni poziv. cijenu zakupnine definira jedinica lokalne samouprave i u svim našim natječajima to je početna osnovna cijena kad tamo gdje se i javni natječaj provodi. Tamo gdje Tamo gdje već postoji, postoji ugovor i ukoliko je ta zakupnina ispod one koja je propisana od strane jedinice lokalne samouprave. Sada će ovim našim novim ugovorima koje ćemo obnoviti odnosno koje ćemo propisat rok od 10 sa mogućnošću još 10 godina, obvezati zakupnika da on plaća onu zakupninu koju je propisala jedinica lokalne samouprave koja je veća od postojećega ugovora. Prema tome, mislim da smo tu pravilno postupili, a ovaj dio …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… da su sve vrste djelatnosti nemam sad tu evidenciju koliko je koja djelatnost

razbijenog izloga, zatvorenih vrata i ovamo kad se vozimo prema Črnomercu vidimo koliko je toga ovdje u Zagrebu, a tako i u svim gradovima i općini i zato ovaj prijedlog zakona svaki čelnik jedinice lokalne samouprave u RH će pozdravit. Ono što zabrinjava i što svi zajedno moramo nać rješenje, to je onih 1300 poslovnih prostora u vlasništvu države i još barem toliko u vlasništvu jedinica lokalne samouprave jer to je šteta za državi, to je šteta za grad, to je i nebitna je čak i cijena zakupnine ukoliko imamo poslovni prostor u najmu koji se koristi koji ostvaruje prihode, gdje se vrti nekakav rad. To je jedini smisao bavljenja u ovom dijelu poduzetništva u onom prostoru koji je za to namijenjen, sve ostalo je šteta za državu i za jedinicu lokalne samouprave. Izvolite odgovor ministre i potpredsjedniče Vlade. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana potpredsjednice, poštovani zastupniče Klarić. Slažem se da su brojna središta naših jedinica lokalne samouprave, prije svega gradova često puta prazna i da su poslovni prostori koji su ili u vlasništvu države s jedne strane ili u vlasništvu jedinica lokalne samouprave nisu u funkciji u njih se ne obavlja nikakva djelatnost, to su prazne često puta neugledni izlaz. Ja mislim da tu je nužna prije svega odluka lokalne samouprave da donese politiku ulica i politiku trgova. Tom politikom se podrazumijeva što će u kom dijelu grada u kojoj ulici, ulici, na kojem trgu koje će to biti djelatnosti koje su deficitarne i koje služe, a ne da financijske institucije koje su moćne i kapacitirane plaćati visoke zakupnine praktično preuzimaju najvažnije poslovne prostore, a one manje prostore koji bi služili za obrtništvo s obzirom na visoku cijenu zakupnina, praktično ostaju prazne, neisplative i to donosi rekao bi jednom neuglednom izgledu naših jedinica lokalne samouprave. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem cijenjena potpredsjednice. Poštovani ministre, obzirom da će sada naknadu za korištenje za zakup poslovnog prostora određivati jedinica lokalne regionalne samouprave prema kriterijima, recite postoji li neka uputa prema kojoj će oni te kriterije odrediti ili će svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave sama određivati koji će to biti kriteriji i sukladno tome postoji li mogućnost da će biti i različita naknada za iste djelatnosti ovisno o jedinici lokalne i regionalne samouprave. Hvala. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana zastupnice Lukačić. Dakle jedinica lokalne samouprave je vlasna propisivati visinu zakupnine po metru kvadratnom na svom prostoru i tu odluku može propisivati u ovisnosti o lokaciji na koju se pojedini poslovni prostor odnosi. Svakako i to radi jedinica lokalne samouprave ta visina zakupnine je definirana i djelatnošću koja se u pojedinom jedinici lokalne samouprave obavlja u pojedinoj zoni. Dakle na jedinici lokalne samouprave je da sama ocijeni na koji način će za pojedinu djelatnost i pojedinu lokaciju definirati visinu zakupnine koja je onda jasno temeljem za, poslovnih prostora neovisno o tome da li je vlasništvo jedinice lokalne ili područne odnosno lokalne samouprave. Pri tome evo jedan mali dodatak dakle to je u nadležnosti jedinica lokalne, ne područne samouprave. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnik Živković. Izvolite. Hvala potpredsjednice. Evo poštovani ministre, ovo što ste sada rekli nije sasvim točno. Po novom prijedlogu zakona i država se mijenja u određivanje cijene tako da kaže da u slučajevima obnove na javnim površinama 30% se umanjuje. Neke jedinice lokalne samouprave, recimo grad Zagreb je već odredio umanjenje recimo u svojoj odluci o, o, u svojoj odluci o zakupu i kupoprodaji tj. u svom zaključku kojom se određuju cijene i odredio umanjenje. Zašto država sada preuzima ulogu da, da na centralnoj razini odredi ta umanjenja za obnovu kada, kada jedinice lokalne samouprave su više nego sposobne da same odrede umanjenja ovisno o, o tome kada je to potrebno ali u skladu sa svim drugim odredbama koje određuju cijenu na tom, na Branko (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupniče Živković, dakle radi se o jednom izdvojenom slučaju koji država ne bi propisala da nema obnove, dakle da nema obnove mi ne bi bili općim aktom kao što je zakon propisivali obvezu jedinice lokalne samouprave da na pojedinom području smanji zakupninu za otežani rad tog istog zakupnika sa iznosom od 30% i mislim da je to korektno. Zašto država? Pa država je propisala ovim zakonom ne samo postupanje u zakupu jedinica lokalne, područne uprave i države već i on se odnosi i na druge zakupe u RH. Prema tome mi smo općim aktom propisali ako jedinica lokalne samouprave želi i hoće i spremna je dati dodatna, dodatna smanjenja zakupnine ja mislim da to ovaj zakon ne priječi jedinicu lokalne samouprave. Hvala vam. I posljednja replika na vaše uvodno obrazloženje prijedloga zakona. Zastupnica Krpan izvolite. **Krpan, Sandra (SDP)** Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege garaže i garažna mjesta su izuzeti iz postupka kupoprodaje poslovnih prostora znači ne idu najprije na popis za prodaju koje donosi gradsko vijeće već se po prijedlogu izmjena zakona prodaju neposredno korisnicima, a po čl. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora su i dalje poslovni prostori. Zašto je to tako, ne bi li javni natječaj o prodaji garaže bio transparentniji. Drugo što me zanima zašto ne određujete djelatnost u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu države nego ga dajete u zakup po najskupljoj izlicitiranoj cijeni u toj zoni, dok jedinice lokalne samouprave imaju različite cijene zakupa za određene djelatnosti. Držimo to pravednim. Vrlo konkretno, ukoliko imamo poslovni prostor u kojem u jednom dijelu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a u drugom u vlasništvu države, zakupac će npr. platiti …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… tri puta manje gradu negoli što će državi, a radi u istom prostoru. Hvala. **Glasovac, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana zastupnice Krpan, nismo rekli da je ovo imperativna odredba kojom jedinice lokalne samouprave i država mora zakupnicima dati taj, tu garažu u na prodaju, neposrednom prodajom, to nismo rekli. Mi smo rekli da može, ne mora. Što se tiče zašto je država odnosno Državne nekretnine raspisuju zakup pojedinih prostora prema najvišim cijenama. Ja sam ne znam u odgovoru već jednom zastupniku rekao, mislim gospodinu Klariću, da bi bilo dobro da jedinice lokalne samouprave na svom prostoru propišu politikom za ulice i trgove, pojedine lokacije koje su upravo namijenjene za djelatnosti koje su važne za tu jedinicu lokalne, jesu to zlatari, urari, ne znam već koje, koje su to djelatnosti. I ako ih on propiše država će vrlo rado sukladno takvom stanju lokalne samouprave za tu nekretninu, za taj poslovni prostor raspisat zakup sa tom preciznom djelatnošću jer mislim da nitko bolje od lokalne samouprave ne zna koji …/Upadica Glasovac: Dobro./… im je prostor u gradu potreban za jednu djelatnost. **Glasovac, potpredsjedniče Vlade i ministre. Možete na vaše mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim da se itko od njih javlja, stoga otvaram raspravu. Krećemo s raspravama u ime klubova zastupnika. Prvi po redoslijedu prijavljenih je Klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Sandra Krpan. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege, na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora dobili ste između ostalog cijeli niz primjedbi i iz grada Rijeke u sklopu otvorenog e-savjetovanja. Riječ je o primjedbama sa terena, stručnim primjedbama službi koje jedinice lokalne samouprave upravljaju poslovnim prostorima. Dakle, o nizu praktičnih poboljšanja ovoga zakona, njegove veće jasnoće i jednostavnosti primjene. Nažalost, ništa od navedenog predlagač nije usvojio, a ja ću se danas u ovoj raspravi koncentrirati u ime Kluba SDP-a na dvije izuzetno problematične točke. Prva se tiče Članka 2. stavka 10. navedenih izmjena, a u tom stavku predlažete slijedeće, ako za vrijeme trajanja zakupa poslovnog prostora iz stavka 7. i 8. ovog članka jedinica lokalne samouprave izmjeni kriterije za određivanje visine zakupnine, visina zakupnine iz ugovora o zakupu uskladit će se sukladno izmijenjenim kriterijima jedinice lokalne samouprave počevši od prvog dana slijedećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je donesena odluka o izmjeni kriterija i to samo ako je tako određeni iznos mjesečne zakupnine veći od iznosa mjesečne zakupnine u postojećem ugovoru a o čemu se sklopiti dodatak ugovora o zakupu. Da pojednostavim, ovaj prijedlog vrlo dobro oslikava odnos ove Vlade prema malim poduzetnicima a to su svi oni koji za svoju djelatnost ne mogu si priuštiti izgradnju poslovnih zgrada ili kupnju nekretnina na tržištu. To su ljudi koji temeljem ugovora o zakupu koriste poslovne prostore gradova, županija ili države prema tim ljudima ovim se zakonom odnosite kao prema gospodarstvenicima trećeg reda i to je doista nedopustivo. Kao što znate ugovori o zakupu poslovnog prostora sklapaju se na 10 godina, kada zakupac izlicitira poslovni prostor za određeni iznos to znači da je taj iznos uskladio sa svojim minimalno desetogodišnjim poslovnim planom. Vi predlažete da u slučaju izmjena lokalnih odluka o visini zakupnine, a te se izmjene mogu dogoditi ili događati bilo kada u tijeku desetogodišnjeg zakupa tom poduzetniku bez pardona već slijedeći mjesec pošaljemo dodatak ugovora i naplatimo mu veći iznos zakupnike i on na to ne može nikako utjecati. Što može, vratiti poslovni prostor? Ne znam jeste li ikada čuli da ugovorni odnos za ugovorni odnos ovako ozbiljnog tipa u kojem poduzetnici zakupci planiraju svoje troškove u desetogodišnjem razdoblju i što za njih znači jednostrana promjena tih uvjeta, jednostrano povećanje cijene zakupa usred njihovog desetogodišnjeg poslovnog plana. Nerazumijevanje i maćehinski odnos je ugrađen u ovaj stavak 10. Članka 2. ovih izmjena. Posve bi bilo logično da poduzetnik koji je određeni poslovni prostor izlicitirao i potpisao taj iznos ugovor na 10 godina tijekom tih 10 godina bude siguran i miran i realizira svoju djelatnost. Umjesto toga vi predlažete nesigurnost, otvarate prostor za manipulaciju i pokazujete potpuno bešćutno lice prema malim poduzetnicima. Zakupnici poslovnih prostora su gospodarski subjekti to su poduzetnici koji sudjeluju u gospodarskom životu kako RH tako tako i jedinica lokalne samouprave. To su poduzetnici u našim gradovima koji planiraju svoje poslovanje, rade u privatnom sektoru, nerijetko rade vrijednije, požrtvovanije, poštenije i s većom odgovornošću od onih gospodarskih subjekata koji su vama miliji. Ti miliji kojih se ovaj zakon praktički ni ne tiče kupuju poslovne zgrade na tržištu nekretnina ili ih grade jer imaju novaca da ih grade. Oni su za vas izdvajaju se svojom mastodonskom veličinom, nerijetko su spremni obilato financirati niske strasti raznih ministara ili lokalnih moćnika kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve. O tome čitamo, o aferama HDZ-ovih ministara. No, ponavljam takvih se ovaj zakon ni ne tiče. Ovaj se zakon tiče manjih i bitno poštenijih. Ovdje govorimo o poduzetnicima koji upravo i ulaze u zakupodavne odnose sa državom ili gradovima ili županijama kako bi mogli računati na pouzdanog ugovornog partnera i kako bi mogli izraditi svoj poslovni plan na temelju ugovorenih parametara, vremena trajanja ugovora, ugovorene cijene zakupa prostora, koja se u prostoru obavlja. Predložena izmjena zakona koja takvom poduzetniku cijenu može promijeniti praktički u mjesec dana, uvodi element nesigurnosti, otvara vrata manipulaciji i to u strogo formalnom postupku sklapanja i izvršavanja ugovora o zakupu. Odredba koju predlažete znači i mogućnost i 100% povećanja cijena na što poduzetnik zakupac nema nikakvog utjecaja. i mahom o malim poduzetnicima, a to je radni dio naših građana, to su suvremeni radnici koji imaju svoje male tvrtke i obrte i koji žive od svojeg rada. Nemaju vlastite poslovne zgrade ni račune na sumnjivim otočjima. Plaćaju sve prekomjerne poreze i parafiskalna davanja ovoj državi. Mnogi od njih jedva preživljavaju od svojih djelatnosti i vi sada predlažete da se prema njima odnosimo kao da su bezvrijedni čiji nam životi nisu bitni. Iz Rijeke ste dobili i prijedlog da se taj stavak 10. Članka 2. briše iz zakona jer je bešćutan jer je jedini efekt koje takvo zakonsko rješenje može imati odvraćanje interesa privatnih poduzetnika od sklapanja ugovora o zakupu poslovnih prostora s jedinicama lokalne samouprave. Ako još uvijek ne razumijete o čemu govorim i što ste u zakonu napisali onda zamislite dječju igraonicu u nekom gradskom poslovnom prostoru, zamislite svoju frizerku, omiljenog vam kvartovskog ugostitelja, fotografsku radnju, malu tiskaru, cvjećarnicu u gradskom poslovnom prostoru. Zamislite mladog poduzetnika ili poduzetnicu koji iz startup-a prvi put ulazi u poslovni život i sklapaju ugovor o zakupu poslovnog prostora na 10 godina. Licitirali su od početnog iznosa zakupnine maksimalno koliko su u mogućnosti izdvojiti kroz 10 godina i onda zamislite da im kroz 3 mjeseca stiže jednostrana obavijest da im se cijena zakupa diže za 30, 50 ili 100%. Kako da se osjećaju, što rade? Ako itko onda bi državna i lokalna samouprava morala svojim građanima pružiti minimum sigurnosti. Zbog toga mi predlažemo s ciljem zaštite malih poduzetnika ljudi koji žive od svog rada, nerijetko zapošljavaju još radnika da se zakona briše stavak Članak 2. Članak 4. stavak 3., također želim nešto reći i o njemu u prijedlogu izmjena zakona. U tom stavku predlažete, ako je zakupnik uslijed radova na javnim površinama djelomično ograničen u obavljanju poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja tih radova zakupnik je dužan plaćati zakupninu umanjenu za 30%. Ranija formulacija iz zakona bila je puno realnija i glasila je, ako se u slučaju st. 1. ovog članka radi o djelomičnoj ograničenosti u obavljanju poslovne djelatnosti zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio zakupnine. Kod nas u Rijeci, a vjerujem da je tako i u mnogim drugim gradovima, praksa je pokazala da je bilo potrebno zbog opsega izvođenja radova na javnim površinama, kao i kod radova na zajedničkim dijelovima zgrade ili u slučaju radova koji su obveza JLS umanjiti cijenu zakupnine u rasponu do 50%. To se utvrđuje za svaki slučaj posebno uzimajući u obzir objektivne okolnosti svakog pojedinog slučaja. Zato smatramo da je ovo umanjenje za samo 30% nerealno i neusklađeno sa stanjem na terenu. Ponavljam da govorimo uglavnom o malim poduzetnicima i o zakupu poslovnih prostora. U gradovima poput Rijeke u kojima su u tijeku veliki investicijski ciklusi, pogotovo ulaganja u komunalnu infrastrukturu i koja su konfiguracijom tako zadani da u poslovni prostor nije moguće ući nego iz jedne ulice, dakle u takvim gradovima se da zakupci nerijetko po nekoliko mjeseci nisu u mogućnosti obavljati svoju djelatnosti, da im kupci ne mogu prići ukoliko se radi o trgovinama, ni korisnici usluga u uslužnim djelatnostima. Oni svoje radnje ne zatvaraju nego rade, ali promet im toliko padne da nisu u mogućnosti izdvojiti ni 50% mjesečnog iznosa iznosa zakupa. Stoga ste kroz savjetovanje dobili preporuku da se zadrži ranija formulacija iz zakona po kojoj zakupac plaća razmjerni dio zakupnine, u tom je kontekstu moguće utvrditi je li to umanjenje za 30 ili 50 ili možda čak i više posto. Načelno pozdravljamo ukidanje podzakupa zbog malverzacija u praksi, a želimo naglasiti da nisu svi podzakupci zlikovci koji su zlouporabili tu mogućnost. Smatramo da je potrebno napraviti izuzeće i dozvoliti podzakup u situaciji npr. kada županija ili grad na svom području ima makro centre koji su bili u zakupu doma zdravlja koji je onda ordinacije u sklopu makro centara davao u koncesiju obiteljskim liječnicima, pedijatrima i Promjenom zakona i ukidanjem koncesionara nametnula se potreba da se i dalje osigura liječnička skrb kroz mrežu liječničkih ordinacija, ali naglašavam, za navedeno je potrebno omogućiti podzakup za upravljanje zdravstvene djelatnosti na primarnoj ili sekundarnoj razini. Iz svega navedenog Klub SDP-a neće prihvatiti izmjene i dopune ovoga Hvala vam zastupnice Krpan. Sada je na redu Klub zastupnika Mosta, vrijeme će podijeliti zastupnici Bulj i Ledenko, je li još uvijek tako jer ne vidim kolegu Bulja? …/Upadica iz klupe se ne razumije./… Poštovana predsjedavateljice, evo nema ministra, pa njegov tim je tu. Dakle, zakon, svaki zakon koji se donosi trebao bi urediti što je više moguće onih, onih situacija da ne završi negdje na nekim sudskim sporovima i da ih zapravo predvidi i da ih i da ih ne bude. Ono što je dobro u ovom zakonu vidim da je to povećanje broja godina, na 10.g. sa mogućnosti još 10., što bi ovako u konačnici trebalo značiti da je to dobro za dugoročno poslovanje za najmoprimca, a sigurnost najma za najmodavca, rekli bismo vin-vin situacija. No evo ima sigurno puno stvari u ovom zakonu o kojima bi se trebalo razgovarati i ja sam razgovarajući sa raznim najmoprimcima, pa i najmodavcima odnosno zakupnicima i zakupodavcima naišao na jedan slučaj koji mi je prilično nelogičan, slučaj iz prakse i mislim da ću, ponudit ću naime i rješenje za, za taj slučaj. Naime, imamo situaciju da je, da je zakupac licitirao na natječaju, na javnom natječaju i dobio je u najam jedan prostor i on ga je koristio 5.g., naime to je bilo još po zakonu 5, i nakon tih 5.g. desio se slučaj da mu nije produžen, da…, data mogućnost produženja najma već mu je recimo pred njega postavljen

I šta tu se sad dešava? Dešava se naravno jedan pravni spor, s jedne strane pokreću se tužbe, a s druge strane postupak za iseljenje i pražnjenje je li od strane zakupodavca. Novi zakon ja bi reko skoro rješava tu situaciju i citiram iz zakona razloge za donošenje ovog zakona. Konačnim prijedlogom zakona naime uređuju se postupci sklapanja ugovora o zakupu sa zakupcima kojima ističe ili su već istekli ranije sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu je li i RH i onih JLS. Navedeno znači protivnom bi se protiv svih tih zakupnika trebali pokretati postupci za iseljenje i predaju u posjed poslovnog prostora s obzirom na to da su ugovori o zakupu istekli ili će isteći radi se o zakupnicima koji uredno koriste te poslovne prostore i za korištenje podmiruju dakle sve obaveze, te obavljaju dopuštenu djelatnost. U novom zakonu piše, citiram, RH odnosno jedinice lokalne ili područne regionalne samouprave kao zakupodavac može zakupniku kojem je, dakle može zakupniku kojem je istekao ugovor o zakupu, a koji u potpunosti ispunjava sve obveze temeljem ranijeg ugovora o zakupu i koji obavlja dopuštenu djelatnost u tom prostoru, te protiv kojeg se ne vodi, e to je sad ono što je problematično, te protiv ponuditi sklapanje ugovora o zakupu na određeno vrijeme od najduže 10.g. uz mogućnost produljenja za daljnjih najduže 10.g.. Dakle ovaj zakon detektira problem, ali ne rješava razlog. Dosta najmoprimaca naime kojima je istekao ugovor još uvijek redovito podmiruju svoje obaveze te obavljaju dopuštenu djelatnost, ali je taj zakupodavac pokrenuo postupak za ispražnjenje. Idealno bi bilo kad bi iz ovog zakona izbacili ovaj dio koji se odnosi na, dakle na postupak vođenja ispražnjenja i predaje u posjed poslovnog prostora. osim ovog klasičnog zakupnika postoji i neposredni posjednik i kod njega je to puno bolje riješeno, pa sam stoga i postavio pitanje ministru da na neki način vidimo ovdje jednu diskriminaciju klasičnog zakupca u odnosu na neposrednog posjednika. Kod neposrednog posjednika je to riješeno na sljedeći način: Budući, citiram, budući da Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kontinuirano stječu nove poslovne prostore temeljem raznih pravnih osnova potrebno je urediti i odnose sa neposrednim posjednicima tih poslovnih prostora. Ako u takvom prostoru obavljaju i dopuštenu djelatnost i koji taj prostor koriste na temelju valjane pravne osnove, odnosno ugovora o zakupu sklopljenog sa ranijim vlasnikom ili zakupodavcem ili temeljem neke druge pravne osnove. Za ovaj tip zakupnika zakon je naime bolje uređen, za produljenje ugovora uvjetuje se podmirenje svih obaveza, što je dobro naravno za proračun ili države ili jedinice lokalne samouprave. Kod klasičnih zakupnika tog uvjeta nema ili je izostavljen, a držim da je to na neki način nepotrebna šteta za proračun. Neposrednom posjedniku iz stavka 1. ovog članka ponudit će se sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti podmiri sve dospjele obveze prema državi, jedinici lokalne samouprave itd. U daljnjem dijelu teksta dospjele obaveze se mogu platiti na 12 rata ako neposredni zakupnik tuži zakupodavca iz nekog razloga on mora povući tužbu da bi mogao produljiti ugovor. Ovo sa tužbama bi također po meni trebalo staviti iza normalne, hajde klasične zakupnike da i oni moraju povući prije sklapanja ugovora. Jer ovaj slučaj sa početka moje priče upravo je doveo do toga, do nerazumijevanja zakupnika i zakupodavca gdje su se pronašli u jednoj, ja bih rekao sivoj zoni gdje s jedne strane izvan cjenika koji je propisala ta jedinica lokalne samouprave se nameće veća cijena nakon isteka onih prvih pet godina, a s druge strane zakupnik je sve normalno obavljao i onda je on putem pravnih, pravnih mogućnosti naravno povukao nekakve tužbe prema svom zakupodavcu. Neposredni zakupnici mogu biti i u postupku ispražnjenja da im se ponudi sklapanje ugovora, dakle pa kaže u zakonu koji se predlaže kaže se: „Ako se protiv neposrednog posjednika iz stavka 1. ovog članka vodi postupak radi naplate dugovanja sa osnova neplaćene naknade za korištenje poslovnog prostora ili radi iseljenja iz poslovnog prostora ponudit će mu se sklapanje Ugovora o zakupu ako sklopi sudsku ili izvansudsku nagodbu, odnosno ako jednokratno plati sva svoja dugovanja. To jedino na neki način iz moje perspektive gledanja ima smisla i usklađeno je sa razlogom zapravo za taj zakon. I to bi po nama u Mostu trebalo biti i za klasične zakupoprimce. Za neposredne zastupnike isto tako definira i naknada za korištenje prostora, znači da ta naknada za korištenje između starog i novog ugovora, a ovdje upravo govorim o tim zakupcima koji su se našli u situaciji da su i dalje u prostoru, istekao im je ovaj prvi ugovor i sada im se nije produžio novi, još uvijek je tamo, neće se mijenjati namjena toga prostora. Oni plaćaju ono po svom starom ugovoru. Dakle, to znači za neposredne zastupnike između starog i novog ugovora zastupnike u prostoru ugovor mu je istekao i nema još novi ugovor. Za neposredne zastupnike je to definirano sa iznosom mjesečne zakupnine određene prema kriterijima jedinice lokalne samouprave, dakle s obzirom na djelatnost koju neposredni posjednik u prostoru obavlja osim ako je tako određeni iznos zakupnine niži od iznosa mjesečne zakupnine koju je neposredni posjednik plaćao temeljem ranijeg ugovora itd. Za obične, dakle klasične zakupnike to u zakonu nije definirano, ali je realno, realno je problem. Primjerice što se država, što se zapravo dešava najmoprimcu u tom periodu kad je bez ugovora, bez ikakve pravne osnove. Dakle, nevezano uz cjenik propisan od te jedinice lokalne samouprave njemu se šalju fakture po po uvećanoj višoj cijeni koja je određena, koja nije određena prema kriterijima jedinice lokalne samouprave i onda je nastao, nastao je dakle jedan pravni spor koji se sada dalje vodi. I da zaključim. To su na neki način evo neka rješenja koja mi predlažemo, pa bih molio evo predlagatelja da razmisli o njima a to je da držimo da bi bilo dobro da se bar djelomično ukloni diskriminacija, te se status klasičnog zakupnika i neposrednog posjednika izjednači barem na razini produživanja ugovora onim zakupnicima koji su u postupku ispražnjenja. A još bi bolje bilo da se sasvim ukloni razlikovanje između ove dvije vrste zakupoprimca, odnosno zakupnika, klasičnog zakupnika i onoga koji je u neposrednom posjedu na način da se omogući produljenje ako su u postupku ispražnjenja, da se definira naknada za korištenje u periodu između dva ugovora na isti način kao što je to definirano za neposrednog posjednika i da se od klasičnog zakupoprimca traži da se povuku sve eventualne tužbe protiv zakupodavca i otplata recimo najkasnije na 12 rata za za ove eventualne dospjele obveze. Evo u nadi da ćete sagledati ovu na neki način diskriminirajuću situaciju između klasičnih zakupnika i onih koji su, koje nazivamo da su u neposrednom posjedu. Evo zaključujem ovu raspravu. Nadam se da ćete do glasanja izmijeniti načine, da ćete uvažiti situaciju da postoje problemi realnom, u realnom vremenu i da ćemo na neki način postići da ovaj zakon donese ono što on treba biti – znači veću sigurnost za onoga koji koji dolazi u zakup, da može planirati svoje poslovanje, da može ga na neki način svoj poslovni plan uskladiti sa tom, sa dugogodišnjim najmom, a za zakupodavca da ima jednu sigurnost najma i siguran prihod. Hvala lijepo. Hvala vama. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Možemo stajalište iznijeti uvaženi zastupnik Marin Živković. Izvolite. Hvala potpredsjednice. Prije dvije godine smo u Zagrebu donijeli novu Odluku o zakupu i kupoprodaji kupoprodaji poslovnih prostora i tada smo zapravo puno raspravljali o tome što je pošteno, što je legalno, kako bismo trebali raspolagati javnom imovinom, u čijem interesu i općenito što je to uopće javni interes u najmu poslovnih prostora. Implementirali smo stavke iz zakona iz 2018. godine, a tada nam je Obrtnička komora u savjetovanju prigovorila da ćemo napraviti štetu ako ne dopustimo produženje najma obrtnicima koji uredno ispunjavaju svoje obveze i ako ih stavimo u izravnu konkurenciju sa velikim lancima koje bi mogle pretendirati na te lokacije. Složili smo se s time, ali su nam ruke bile vezane tada. Iz tog razloga stvarno pozdravljamo ove promjene, te nam je drago da se ministarstvo u procesu izrade konzultiralo sa predstavnicima grada, te tako ispravila nedostatke zakona iz 2018. godine. Predloženim izmjenama će se povećati kapaciteti gradova za smisleno upravljanje sa ovim prostorima, jer će i dalje imati mehanizam za prenamjene ali više neće morati stavljati prostore na natječaj u situacijama kada sve funkcionira po pravilima. Takve situacije u kojima bi se događale česte promjene zakupaca stvarale bi duge periode nekorištenja radi uređenja prostora, onemogućilo dugotrajno planiranje i smanjilo kapacitete gradskih uprava da se bave do tada neraspoređenim gradskim prostorima, te da određuju njihovu namjenu. Važno je napomenuti da mehanizam određivanja početnih cijena zakupa kao i određivanje što će ići na natječaj i u koje namjene i dalje ostaju u ingerenciji jedinica lokalne samouprave što osigurava da se moć gradova za efikasno upravljanje svojim prostorima kao i za eventualne prenamjene prostora na neki javni sadržaj neće umanjiti. Predložili bismo i zato ćemo uložiti amandmane, da se uz mogućnost neposredne prodaje garaža propiše i mogućnost prava prednosti trenutnim korisnicima garaža na način da mogu ponuditi najveću cijenu koja je bila ponuđena na dražbi. Na taj način država i jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu prodati svoje garaže po svojoj tržišnoj cijeni, ali da trenutni zakupac i dalje ima mogućnost da ponudi najviši iznos koji je ponuđen, te da se ne mora iseliti iz toga prostora ako to ne želi. Predložit ćemo i drugi amandman, a to sam već pitao ministra na predstavljanju izmjena zakona kako bismo ostavili jedinicama lokalne i regionalne samouprave kompletnu mogućnost određivanja cijena kao što su i do sada imale. Jedinice lokalne samouprave već imaju detaljne cjenike koji uzimaju u obzire razno razne elemente za određivanje cijena uključujući i umanjenje za radove koji se događaju u neposrednoj blizini njih, pa bi ovakva stavka paušalna mogla narušiti ravnotežu cijena koja je uspostavljena na lokalnim razinama. Mi smatramo da to nije dobar smjer pogotovo jer recimo u gradu Zagrebu je za radove koji se događaju u blizini prostora koji je u zakupu je umanjenje čak 40% po trenutnoj odluci. Tako da za grad Zagreb za to stvarno nema potrebe da se na centralnoj razini donosi, a za druge jedinice lokalne samouprave vjerujem da će oni sami mogući najbolje procijeniti što i u kojem kontekstu trebaju i kako trebaju umanjiti, a ne da im se to govori na centralnoj razini. Vezano za sve to što sam rekao evo pozivam vas da glasate pozitivno za naše amandmane, a mi svakako pozdravljamo ove odluke koje su ovdje bile obrazložene. Hvala vama. Na redu je Klub zastupnika Domovinskog pokreta. U ime toga kluba riječ će uzeti uvažena zastupnica Ivana Mujkić, izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Dakle, pozdravljamo izmjenu ovog zakona koja će u jednom dobrom dijelu regulirati određeni dio koji nije bio do sada reguliran. Posebice uvažavamo činjenicu zapravo da najveći dio hrvatskog gospodarstva čine upravo mikro poduzetnici koji jesu najčešće zakupnici ovih poslovnih prostora o kojima danas govorimo. Iz tog aspekta treba uzeti u obzir da je zakupnicima izuzetno važna njihova sigurnost posebice kada imaju određene potrebe ulagati u te poslovne prostore, dakle imate određeni broj, zapravo veliki broj gospodarstvenika koji jesu u najmu i koji žele izvršiti određena ulaganja koja često i nisu niska međutim zbog izostanka te sigurnosti se ili povlače ili čekaju raspisivanje novih natječaja itd. činjenicu da i Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave ovisno o tome tko je vlasnik poslovnih prostora imaju određene troškove vezane za te poslovne prostore u smislu investicijskih održavanja i da je u jednu ruku zapravo i obveza vlasnika tih poslovnih prostora osigurati transparentnost, ali i ostvariti financijsku korist iz zakupa jer se radi o javnoj imovini. Prema tome, stavljanje određenog broja poduzetnika u povlašteni položaj u odnosu na druge i nije pošteno. Što se tiče prijedloga izmjena ključna riječ ja bih rekla koja se pojavljuje ovdje jest upravo ona da Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave ovisno o tome tko je vlasnik prostora može ponuditi novi ugovor, dakle može, ne mora. Tu ostavljamo prostor čelnicima jedinice lokalne samouprave da sami donose odluku o tome hoće li te ugovore produživati ili ne na taj način, pa čak i za svaki poslovni prostor pojedinačno možemo staviti određene poduzetnika u povlašteni položaj što svakako nikome nije cilj međutim između ostalog može se dogoditi da čelnik jedne JLS odluči to činiti dok čelnik druge neće na isto pristati. Prema tome, čak cijela jedna skupina poduzetnika se može staviti u povlašteni položaj u odnosu na druge ovisno dakle o JLS kojoj pripadaju s obzirom da se cijena određuje temeljem kriterija za određivanje visine zakupnine, određuju je dakle JLS pri čemu nema definirane najniže, niti najviše cijene, vrlo često zapravo i pravilo zapravo da su u velikom broju JLS te cijene bitno niže od tržišnih cijena, upravo kako bi se izbjeglo dakle prozivanje čelnika gradova i općina da pogoduju određenim poduzetnicima, neki čelnici dakle već ni sada temeljem ovog postojećeg zakona nisu koristili tu mogućnost da produžuju ugovore i ja vjerujem da neće to ni činiti sada. Evo imali smo prilike i čuti od nekoliko kolegica da se u tom slučaju dovode zapravo u situaciju da budu optuženi da pogoduju nekom zbog ovih ili onih razloga. Prema tome, vode se nekakvim transpa…, načelom transparentnosti i raspisuju javne natječaje. Naravno, potpuno je logično da kada raspišete javni natječaj za određeni poslovni prostor da ćete sigurno dobiti cijenu koja je veća, ne mora uvijek biti, ali ukoliko imate više zainteresiranih strana jasno je da ta cijena može rasti, što svakako ide u prilog JLS ili vlasniku te nekretnine. Upravo zato ako nam je cilj zaštititi zakupoprimca koji su godinama u tim poslovnim prostorima, a istovremeno osigurati čelnicima JLS mogućnost da zaštite te zakupoprimce, ali da se istovremeno ne dovedu u taj položaj da budu prozivani za netransparentnost. Ja predlažem da se u zakon uvede jedna, uvede jedna odredba da JLS koje ne ponude sklapanje novog ugovora mogu provesti javni natječaj temeljem kojeg će se prednost dati postojećem zakupniku ukoliko prihvati najvišu cijenu, taj kriterij trenutno ne postoji u zakonu. Mislim da bi to bio dobar iskorak jer bi na taj način s jedne strane štitili sigurnost zakupnika koji zna da u slučaju novog javnog natječaja on ipak ima prednost, al s druge strane on ostvaruje tu prednost samo ukoliko pristaje na najvišu ponuđenu cijenu, što znači da smo istovremeno tržišno formirali cijenu, da smo zaštitili sve ostale eventualno zainteresirane potencijalne korisnike i da je JLS odnosno vlasnik tog poslovnog prostora ostvario maksimalnu financijsku korist za taj spomenuti prostor. Za kraj evo pohvaljujemo odredbu da se za vrijeme trajanja radova na javnim površinama zakupnina umanjuje za 30%, to je svakako pohvalno. Između ostalog reći ću da je pohvalna i odredba koja se odnosi na nekretnine koje se obnavljaju uslijed dakle posljedica od potresa, da se i na te zakupnike mislilo izmjenama ovog zakona kroz kojeg će im se omogućiti dakle da se ti ugovori produže za ono vrijeme koliko su trajali radovi odnosno obnova tih prostora. Evo dakle još jednom, s obzirom da je intencija koliko sam shvatila, da se zaista osigura sigurnost zakupnicima, a trebamo ih razumjeti jer su to gospodarstvenici, to su poduzetnici koji doprinose ovoj državi, koji plaćaju svoje poreze i koje treba razumjeti, međutim istovremeno treba imati, zapravo treba uzeti u obzir da se radi o javnoj imovini i da u tom slučaju nitko ne može biti povlašten. Stoga vas zaista molim da se u zakon uvede dakle ta odredba po kojoj će se ukoliko čelnik ne odluči produžiti taj ugovor, omogućiti dakle raspisivanje javnog natječaja temeljem kojeg će onda prednost imati postojeći zakupnik ukoliko prihvati najvišu cijenu. Mislim da smo na taj način zapravo ispunili svrhu i jednu i drugu i da je to i najtransparentnije, ali svakako i za vlasnike tih poslovnih prostora najbolje rješenje, (SDP)** Hvala vama. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a vrijeme podijeliti kolegice zastupnice Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, ovo je zakon kojeg ne mogu podržati, imam bitno drugačiji pristup u tome kako bi država uopće trebala upravljati svojom imovinom i kako bi svojom imovinom trebale upravljati jedinice lokalne i regionalne samouprave. Što se tiče modela kojeg smo gledali svih ovih godina i 10-ljeća dosada smatram da zaslužuje najoštriju kritiku i stvarno se pretvorila u stvarnost ona ružna izreka tko je jamio je jamio, ponajviše se to odnosi odnosi na nekretnine u državnom vlasništvu ili vlasništvu JLS. Što to znači? To znači da onaj tko je u nekom trenutku imao pristup zato što je bio dobar bilo sa državnom ili sa lokalnom vlašću mogao je ući u posjed ili je mogao neposrednom pogodbom doći do određenog poslovnog prostora kojeg je koristio blago rečeno po povlaštenim uvjetima, kasnijim izmjenama i dopunama zakona ili jednostavno uzurpacijom i praksom je takav prostor nastavio koristiti i nastavit će ga koristiti do daljnjega. Upravo se to želi ostvariti ovim izmjenama i dopunama, dakle staviti u neograničenu mogućnost obnove ugovora o zakupu onima koji se i već sada nalaze u povlaštenom tretmanu kada je riječ o zakupu poslovnih prostora. Dva su temeljna uvjeta da mi svi zajedno kao društvo i kao država promijenimo pristup. Prvi je taj da shvatimo da su poslovni prostori, kao i stanovi, u vlasništvu države ili gradova javna imovina i da bi na ovu problematiku trebalo gledati iz cipela svih hrvatskih građana, svima bi trebalo biti u interesu da se s tom imovinom dobro upravlja i da ta imovina ostvaruje prihod koji je prihod javnih proračuna kako god taj javni proračun kasnije odlučili koristiti. Nažalost, to trenutno nije praksa. Nažalost, i sada se govori o tome da ćemo mi ove prostore koristiti tako da poduzetnici koji su već u njima mogu nastaviti koristiti te prostore po povlaštenim uvjetima, kao da je to neko njihovo trajno stečeno pravo, kao da ne može nastati niti jedan novi drugačiji društveni i javni interes koji bi omogućio da te iste poslovne prostore po nekim drugim uvjetima počnu koristiti neki drugi. Dakle, kaže prvo trebamo gledati to iz kuta javnog interesa i interesa svih, a ne samo nekih i probranih. Drugi uvjet je da uspostavimo javno dostupne registre svih tih nekretnine, dakle ne interne registre s kojima raspolaže ministar ili tvrtka Državne nekretnine ili neko drugo resorno ministarstvo jer praktički svako ministarstvo ima neku svoju zasebnu imovinu, registri svih nekretnina u vlasništvu tijela javne vlasti moraju biti ažurirani i trajno javno dostupni svim građanima. I treća stvar je uspostava jasnih kriterija dodjele, a ti kriteriji dodjele nisu ministar je nekog nazvao ili intervenirao Kruno Katičić ili netko treći da netko dobije ili ostane u poslovnom prostoru po povlaštenoj, a ne po tržišnoj cijeni. I kada riješimo ova tri prethodna pitanja onda možda, možda dovoljno budemo zreli da otvorimo i raspravu trebaju li te nekretnine biti dane po tržišnim cijenama ili eventualno nešto malo povoljnijim ukoliko se time ostvaruje neka druga društveno potrebna svrha, ali u svakom slučaju davanje tih nekretnina debelo, debelo ispod tržišne cijene uvijek će stvarati na tržištu nejednaku utakmicu između poduzetnika koji su imali priliku uć u povlašteni poslovni prostor i onih kojima ta prilika nikada nije bila dana. Za kraj samo želim napomenuti da sam resornom ministru, ali i svim ostalim ministrima ove Vlade Andreja Plenkovića uputila pisano zastupničko pitanje kojim tražim na uvid podatke o nekretninama u vlasništvu RH s kojima ta resorna ministarstva upravljaju pa ćemo vidjeti kako zapravo stojimo sa bazom podataka za koje tvrdim trebaju biti javni i trebaju biti dostupni svima, a ne samo političarima koji te nekretnine koriste za stjecanje, za akumulaciju i trajno držanje u posjedu političke pomoći u cilju pogodovanja. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sada će nastaviti zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege, Pred nama je u hitnom postupku gdje je predlagatelj i objasnio hitnoću postupka se nalazi izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora gdje smo uvodno imali priliku čuti sljedeće, a to je da je tijekom 2023. i siječnja '24. istekao 104 ugovora o zakupu kad je riječ o državnim poslovnim prostorima, da će tijekom ove godine isteći još 282, a da prema podacima koje ste uspjeli skupiti za velike gradove, pri tom na velike gradove mislim ono Zagreb, Rijeka, Split i Osijek da će tijekom 2024. isteći 301 ugovor o zakupu poslovnih prostora koji se temeljem odredbi zakona koji su na snazi koji je jedna izmjena je bila dakle 2015., druga 2018. neće moći produžiti. pogledati širu uopće problematiku nekretnina u vlasništvu što države, što jedinica lokalne samouprave. Već i vrapci na grani znaju ono što mi ovdje u nekoliko navrata smo ponovili, a to je sljedeće, nekretnine kojima je vlasnik bilo RH, bilo regionalna odnosno lokalna samouprava pri tom su dakle riječ je o županijama, gradovima i općinama trebale bi biti evidentirane u jednom registru koji bi trebao biti javno dostupan sa svim pokazateljima. Kad govorim o nekretninama pri tom mislim puno šire od ovog zakona, dakle to su i stambeni prostori, tu su i poslovnim prostori. U poslovnim prostorima su navedeni i garaže, to su i građevinska zemljišta, al to su i poljoprivredna zemljišta i sve ono što smatramo u smislu nekih drugih zakonima nekretninama. Kad taj registar bude javno dostupan, kad u tom registru koji je javno dostupan će se točno znati tko ima zakup ili tko je u zakupu pojedine nekretnine, kolka je taj kolko je dugo godina, koji je pravni osnov i koji je iznos zakupa onda ćemo moći govoriti o tome da je ova država javno upravlja svojom imovinom. Ovako imamo sljedeću sliku, ne treba biti jako pametan i dovitljiv, dovoljno je kad idete Ilica je najduža zagrebačka ulica, iako sad imamo podatke da su neke druge ulice, ali to je nešto posve drugo, dovoljno je da idete kad idete tramvajem od trga pa ovdje ili možda da brojite prazne lokale odnosno prazne poslovne prostore dovoljno je od malog placa pa ovdje do Črnomerca puno više ih je zatvoreno nego što nije. I ti lokali u pravilu nisu privatno vlasništvo nego su u pravilu ili vlasništvo RH ili vlasništvo Grada Zagreba ili je to vlasništvo koje je mješovito privatno i država pa se još uvijek nisu raskusurali ko je čije, ali ona slika koja je da su nekretnine prazne. Proces s poslovnim prostorima je značajno drugačiji i danas nego što je to bilo pred desetak godina, pred odnosno ja bih čak rekla i više od desetak godina. Nekad kad je bio raspisan javni natječaj za nekretnine koje se daju u zakup onda je uopće se na natječaj javljalo brdo ljudi, cijene su išle pogotovo ako je bila neka lokacija koja je bila atraktivna u nebo, danas to više nije slučaj. Dakle, u procesu promjene grada i u procesu su trgovački centri uzeli dio trgovine iz samo centra svih gradova i taj proces su prošli su prošli svi gradovi u Europi pa tako i Grad Zagreb na koji se ovaj put referiram jer o njemu najviše znam. Ne želim se referirati na ove druge gradove o kojima znam nešto malo manje. U tom procesu se zapravo trgovina prešla u trgovačke centre još pogotovo kad su oni svi radili nedjeljom tamo su postala mjesta događanja, a poslovni prostori u gradovima su postali prazni. I sad se mi nalazimo pri jednom drugom načinu politike koji mora biti nego što je bio dosad. I sad postavljam pitanje svima nama. Da li je interes države i gradova da se ti prostori stave u funkciju, da netko koristi te prostore sukladno zakonu pro… zakonu, propisima i svemu ostalom ili da oni propadaju? To što su oni ruglo je jedan par rukava, ali oni apsolutno propadaju. Mi smo imali, kad govorim mi govorim o stranačkoj inicijativi liberalnih stanaka u jednom času je bila jedna inicijativa kad je krenula ta priča s poslovnim prostorima da se za određene djelatnosti koje su izumrle u velikim gradovima, riječ je postolarima, riječ je o ne znam izradi ključeva, riječ je o nekim drugim stvarima daju zakup za ono simbolično, mi smo tad govorili kuna po kvadratu to sad možemo pretvoriti u nekakav euro po kvadratu. Ja sam apsolutno sigurna u slijedeće da kad je riječ o upravljanju poslovnim prostorima je neusporedivo bolje da se poslovni prostori daju u najam, da se oni koriste nego da zjape prazni. U Gradu Zagrebu jednako tako postoji jedan projekt koji se u proljeće odnosno u ljeto kad u tom projektu se govo… se pokušaju mladi umjetnici, mladi umjetnici kažu pa dajte nam poslovni prostor dakle da možemo koristiti za keramiku, za ne znam za nekakav drugi nakit i dakle i postoje tu određene aktivnosti vezane uz to. Ono što zaključno hoću reći, mislim da je neusporedivo bolje da se stvore uvjeti da se poslovni prostori koriste nego da se poslovni prostori ne koriste i da propadaju. Bolji uvjeti su i za jedinice lokalne samouprave, bolji uvjeti su i za državu. Kao što je rekao uvodno ministar država u ovom času ima negdje oko 1300 praznih poslovnih prostora u kojem curi voda, koji propadaju, koji su devastirani i o kojima se treba voditi računa da se stave u funkciju. E sad dolazimo i do prijedloga ovog zakona koji naravno postoji ona uzrečica da je put do pakla popločen dobrim namjerama. E sad u ovom zakonu ima nekoliko odredba koje zaista ja bih rekla malo zbunjuju i o njima bi trebalo voditi računa. Ja bih još jedanput podcrtala odredbu na koju je Klub SDP-a upozorio, a to je odredba iz Članka 2. stavak 10. gdje je riječ o promjeni zakupnine poslovnog prostora i gdje je kolegica Krpan lijepo objasnila što to u naravi znači. Jednako tako bih voljela podvući dvije odredbe, a to je jedna odredba je vezana uz potres. E kasno Marko na Kosovo stiže. Od potresa u Gradu Zagrebu još malo pa će biti 5 godina, 22.3.2025. godine bit će punih 5 godina od potresa u Gradu Zagrebu. Dakle, 4,5 godine pune se određeni poslovni prostori ne koriste, Grad Zagreb je za te poslovne prostore već utvrdio da oni koji ne koriste ne plaćaju ni najamninu jer ne koriste, ne mogu raditi, morali su se snać negdje drugdje. Dakle, ova odredba u zakonu bi trebala apsolutno stajati drugačije, a to je da se kad se, čim se utvrdi elementarna nepogoda i da se poslovni prostori ne mogu koristiti da se tu, da se dakle utvrdi da uopće se za određeni period ne plaća najamnina jer ne samo da nema najamnine, oni ne mogu ni koristiti taj prostor, oni moraju otići negdje drugdje, moraju ga ostaviti i sve ostalo. To drugim riječima ja bih rekla da postoje neke stvari koje se trebaju prebaciti na jedinice lokalne samouprave. Jednako tako ono što sam postavila kao repliku ministru, mi imamo zakone u kojima je jasno definirano kad nešto postaje prihod državnog proračuna zašto su ta sredstva namijenjena. To nije nikakva novina. Moram vas podsjetiti da je recimo godinama u Zakonu o komunalnom gospodarstvu točno navedeno zašto jedinica lokalne samouprave mogu koristiti komunalne naknade pa se je to tokom vremena mijenjalo. Moram vas podsjetiti i na niz drugih zakona gdje je ostvaren novi prihod za državni proračun gdje je točno navedeno zašto se to treba koristiti. Puna usta nam je održivog stanovanja. Puna usta nam je to da postoji problem u stanovanju i ja sam apsolutno sigurna da bi i ovaj zakon trebao reći da sredstva koja su, dakle govorim o Članku 40. koji se je promijenio, a to je ovaj novi Članak 12. kroz ovu izmjenu i dopunu da se sredstva koriste za temu održivog stanovanja i u tom smislu ćemo dati i amandman budući da je riječ o konačnom prijedlogu zakona odnosno u prvom i drugom čitanju imamo zakon. Hvala lijepo. Hvala vama kolegice Mrak Taritaš. Sada bih zamolila zastupnika Antu Babića da dođe za govornicu jer će on govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege, evo kao što smo čuli danas od predlagatelja pred nama su treće izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Zakona kojega donosimo po hitnom postupku. Mi u Klubu HDZ-a držimo da je razlog donošenja po hitnom postupku itekako opravdan budući se konačnim prijedlogom zakona uređuju postupci sklapanja ugovora o zakupu sa zakupnicima kojima ističu ili su već istekli ranije sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu RH odnosno u vlasništvu jedinice lokalne ili područne regionalne samouprave zbog čega je radi otklanjanja pravne nesigurnosti i radi sprječavanja nastanka eventualnih poremećaja u gospodarstvu, potrebno stvoriti zakonski okvir temeljem kojeg će se urediti ti zakupni odnosi, a kako bi se osigurala mogućnost daljnjeg poslovanja u tim prostorima onim zakupcima koji u cijelosti ispunjavaju obveze iz ranijih ugovora o zakupu i koji u poslovnom prostoru obavljaju dopuštenu djelatnost. Dakle donošenjem zakona po hitnom postupku osigurava se zakupnicima koji u cijelosti ispunjavaju svoje obveze iz ranije sklopljenih ugovora o zakupu mogućnost nastavka poslovanja u poslovnim prostorima. U protivnom bi se protiv svih tih zakupnika trebali pokretati postupci za iseljenje i predaju u posjed poslovnog prostora s obzirom na to da su ugovori o zakupu istekli ili će isteći do kraja 2024. godine. Kao što sam uvodno naveo radi se o 3. izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Drugim izmjenama 2018. godine sveobuhvatno se pristupilo rješavanju problematike poslovnih prostora u RH. Naime, u tom u tom trenutku za veliki broj poslovnih prostora, nije bio sasvim jasno reguliran pravni status odnosno mnogi stvarni korisnici nisu imali nikakav pravni odnos sa RH. Korisnici Korisnici su plaćali zakupninu nekom trećem temeljem ugovora o poslovnoj suradnji ali stvarni korisnik nije ili uopće plaćao RH zakupninu ili bilo je slučajeva da stvarni korisnik plaća primjerice nečega 10 nekom trećem, a taj treći je plaćao RH svega 1. Izmjenama i dopunama zakona iz 2018. godine, tome se stalo na kraj i to zabranom davanja poslovnog prostora u podzakup, tako je propisano da zakupniku koji je poslovni prostor ili dio poslovnog prostora u vlasništvu RH dao u podzakup odnosno koji je po bilo kojoj pravnoj osnovi dao trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje poslovni prostor u vlasništvu RH ugovor o zakupu se raskidao po sili zakona. Ovim zakonom izjednačava se i regulira zakupni odnos poslovnih prostora u vlasništvu RH s prostorima u vlasništvu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno uvode se ista pravila. Uz sve dobro regulirano izmjenama i dopunama zakona iz 2018. godine, propušteno je regulirati mogućnost produženja ugovora o zakupu sa zakupnicima koji su ranije bili u statusu neposrednih posjednika, a koji nisu ugovor o zakupu sklopili temeljem provedenog javnog natječaja. Naime, bila je samo propisana mogućnost produženja ugovora o zakupu isključivo zakupnicima s kojima je ugovor o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu RH odnosno odnosno jedinice lokalne ili područne regionalne samouprave sklopljen nakon provedenog javnog natječaja. Stoga to ispravljeno, uređeno ovim konačnim prijedlogom zakona na način da se i zakupnicima s kojima je neposredno bez javnog natječaja sklopljen ugovor o zakupu, a koji u cijelosti ispunjavaju sve obveze iz ugovora o zakupu, omogući se produženje ugovora na rok do 10 godina uz mogućnost produljenja daljnjih 10 godina. Osim omogućavanja produženja ugovora o zakupu za sve zakupnike koji u cijelosti ispunjavaju sve obveze iz ugovora o zakupu, bez obzira jesu li sklopili ugovor o zakupu nakon provedenog javnog natječaja ili su neposredno bez javnog natječaja, ovim konačnim prijedlogom zakona, regulirana je i mogućnost produljenja ugovora o zakupu onim zakupcima koji su bili ili još uvijek jesu onemogućeni u korištenju poslovnih prostora jer se isti nalaze u zgradama koji su predmet obnove koji su predmet obnove od potresa i to za vrijeme koji su bili onemogućeni koristiti poslovni prostor. Nadalje, budući da je RH odnosno jedinice lokalne ili područne regionalne samouprave, kontinuirano stječu nove poslovne prostore pravomoćnim rješenjem ili nekim drugim pravnim aktom te tako postaju vlasnicom poslovnih prostora, posebno pohvaljujemo predlagatelja koji u konačnom prijedlogu zakona propisuje odredbe kojima su uređeni odnosi sa neposrednim posjednicima tih a koji u takvom prostoru obavljaju dopuštenu djelatnost i koji taj prostor koriste na temelju valjane pravne osnove odnosno ugovora o zakupu sklopljenog sa ranijim vlasnikom ili zakupodavcem ili temeljem pravne osnove koja je otpala. Ponavljam, ovu mogućnost da zakupnik koji takav prostor koristi na temelju valjane pravne osnove, odnosno ugovora o zakupu sklopljenog sa ranijim vlasnikom ili zakupodavcem, može nastaviti svoje poslovanje je jako bitno jer su isti godinama ulagali i održavali navedene poslovne prostore te sigurno imaju gospodarski interes i namjeru nastavka poslovanja u tim prostorima. Još jedna odredba koja neposredno ide u korist našim građanima se rješava ovim konačnim prijedlogom zakona. Naime, omogućena je neposredna prodaja garaža i garažnih mjesta u vlasništvu RH odnosno jedinica lokalne i područne regionalne samouprave onim korisnicima koji garaže koriste na temelju valjanog ugovora ili ugovora koji je istekao odnosno pravnim slijednicima navedenih korisnika, a za korištenje uredno podmiruju naknadu. Česti su slučajevi da su vlasnici stanova koji su imali pravo korištenja određene garaže prodali stanove te ujedno predali u posjed garaže novim vlasnicima stanova koji onda godinama uredno plaćaju naknadu za korištenje, a nemaju regulirani status korisnika. To ovaj prijedlog omogućava. Dakle svi korisnici koji se nalaze u posjedu na temelju valjane pravne osnove i uredno plaćaju naknadu za garažu, moći će te iste garaže i otkupiti. Završno, kako je već navedeno ovaj konačni prijedlog zakona poboljšava dosadašnji zakon i ide u korist onim zakupcima koji u cijelosti ispunjavaju sve obveze iz ugovora o zakupu, bilo poslovnih prostora, bilo garaža i garažnih mjesta. Stoga će iz svih navedenih razloga klub HDZ-a podržati ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera riječ uzeti zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege za početak da kažem da ažuran i javno dostupan središnji registar državne imovine je najbolji alat u punoj transparentnosti upravljanja državnom imovinom. On predstavlja zaštitu od korupcije i klijentelizma i dodjeljivanja državne imovine po babi i stričevima. U takvom registru trebaju biti dostupni i javno dostupni svi podaci o kvadraturi, cijenama po metru kvadratnom, zakupniku, datumu sklapanja, trajanja ugovora itd. građani imaju to sve javno dostupno i na taj način zapravo vrše i kontrolu upravljanja državnom imovinom. Kad govorimo o ovom zakonu u usporedbi s postojećim zakonom, prijedlog donosi nekoliko promjena koje su i pozitivne. Produženje ugovora na 10 godina sa mogućnošću daljnjeg produljenja za još 10 godina, povoljniji tretman zakupnika pogođenih potresom, dakle prijedlog uključuje posebne mjere za zakupnike koji su morali napustiti prostore zbog obnove nakon potresa s mogućnošću obustave plaćanja zakupnine i produženja ugovora nakon obnove. Međutim evo i, i iz primjedbi i iz javnog savjetovanja postoji nekoliko ključnih aspekata koji bi trebali pažljivo razmotrit kako bi se osiguralo pravedno i stabilno poslovno okruženje za poduzetnike. Evo već je ovdje govoreno o dvije, dva takva slučaja. U stavku, čl. 2 st. 10 dakle jednostrana promjena visine zakupa. Ovaj članak dopušta jednostranu promjenu visine zakupa od strane zakupodavca. Ova odredba omogućuje promjenu cijene zakupa u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora bez suglasnosti zakupnika na neki način ugrožava dugoročne planove poduzetnika. Poslovni subjekti osobito mali i srednji poduzetnici često temelje svoje poslovne planove na dugoročnim ugovorima o zakupu koji im omogućuju stabilnost i predvidivost troškova. Promjena zakupnine može negativno utjecati na njihove financijske planove pogotovo ako se cijena naglo poveća što može dovesti do neočekivanih i nepovoljnih troškova. One jedinice lokalne samouprave koje na neki način surađuju je li sa, sa malim i srednjim poduzetnicima imaju jedan dobar poslovni odnos s njima vjerojatno se neće upustiti u tako nešto ali kažem evo ovaj zakon, zakon to predviđa pa omogućava takvu promjenu na neki način ruši poslovnu sigurnost i onemogućava poduzetnicima da planiraju svoje poslovanje na dulji rok. Desetogodišnji poslovni planovi koji su ključni za investicije i rast postaju neizvedivi ako poduzetnik ne može predvidjeti osnovni trošak kao što je zakupnina. Ovakva odredba ne stimulira poduzetništvo već potiče nesigurnost i otežava konkurentnost na tržištu. Ovdje bi dakle trebalo osigurati neki mehanizam stabilnosti cijena ili barem kroz dogovorene mehanizme usklađivanja koji bi uključivali obje strane ne jednostrane odluke zakupodavca. Drugi problematičan stavak, dakle čl. 3 st. 3, čl. 4 st. 3 dakle umanjenje zakupa za 30% zbog smetnji u poslovanju. Kao što je već rečeno dakle prema ovom članku i stavku, zakupnicima bi se zakupnina smanjila za 30% ako su zbog vanjskih faktora poput radova na javnim površinama spriječeni u obavljanju poslovne djelatnosti. Međutim, pitanje je koliko je to umanjenje od 30% dovoljno u situacijama kad poslovni prostor nije funkcionalan za obavljanje djelatnosti dakle nemate pristup poslovnom prostoru. Umjesto fiksnog postupka, postotka bolje bi bilo zadržati ono kako je bilo i do sada u zakonu da umanjenje zakupnine bude razmjerno stvarnom gubitku u poslovanju zbog otežanog pristupa ili smanjenja prometa. Npr. ako zakupnik ne može uopće koristiti poslovni prostor, zakupnina bi trebala biti umanjenja proporcionalno pa čak i obustavljena dok se ne steknu uvjeti za normalno poslovanje. Time bi se osigurala pravednost i izbjegle situacije u kojima zakupnici plaćaju za prostore koje ne mogu koristiti. U javnom savjetovanju isto tako izrečena je i primjedba odnosno prijedlog za transparentnost postupaka sklapanja ugovora dakle predlaže se uspostava sustava u kojem bi svi natječaji i ugovori bili javno dostupni putem mrežnih stranica, čime bi se povećala transparentnost i spriječile eventualne nepravilnosti. Dakle uvijek i kao stranka Centar podržavamo ovakve inicijative koje teže većoj transparentnosti jer transparentnost kao što sam rekla u postupanju i upravljanju državnom imovinom smanjuje rizik korupcije i klijentelizma. Dakle ovaj zakon donosi neke novosti koje se mogu pozdraviti ali u nekoliko aspekata stavlja poduzetnike u nepovoljan položaj. Zalažemo se kao stranka Centar, zalažemo se za zaštitu prava poduzetnika i stvaranje poslovnog okruženja koje potiče dugoročne planove, investicije i rast i stoga smatramo da bi ove neke stvari trebalo promijeniti. Svakako zaštitit zakupnike od jednostranih promjena u visini zakupa kroz ugovorno dogovorene mehanizme prilagodbe cijena. Umanjenje zakupnine proporcionalno gubitku poslovanja umjesto fiksnog postotka od 30% kako bi se osigurala pravednost prema zakupnicima i svakako raditi na povećanju transparentnosti u svim postupcima sklapanja ugovora o zakupu putem javnih mrežnih baza podataka kako bi svi zainteresirani imali jednaku priliku sudjelovati u natječajima. Dakle ove mjere bi pridonijele ne samo jačanju poduzetništva već i borbi protiv korupcije i klijentelizma što je ključno za zdravu gospodarsku budućnost Hrvatske. Evo, zahvaljujem. Hvala vam zastupnice Puljak. Krećemo s pojedinačnim raspravama. Prva je zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicama, pred nama je kao što je i rečeno izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora sa konačnim prijedlogom zakona. Odlučili ste se za hitni postupak. Dakle, ja razumijem predlagatelja zašto ide u hitni postupak jer kao što smo svi uvodno naveli otprilike šestotinjak poslovnih prostora je u ovom trenutku ne možete produžiti ugovore temeljem zakona odnosno zadnje izmjene koja je bila 2018. i zbog toga mora doći do ovog. No, međutim ono što želim u pojedinačnoj raspravi je reći je slijedeće, a to je da je došlo vrijeme da se država i jedinice lokalne samouprave dakle kroz izmjene zakona i kroz zakonske odredbe konačno definiramo malo drugačije vezano uz poslovni prostor nego što smo činili to dosad. Pred nekakvih ja bih rekla više od desetak godina poslovni prostori kad ste raspisali, dakle kad su pojedini gradovi ali i država raspisali javni poziv odnosno natječaj za davanje u zakup bilo kojeg poslovnog prostora na području gradova je bilo, vi ste mogli od zahtjeva koji su bili uopće niti ih rješavati sve zajedno, cijene pogotovo u samim centrima gradova su otišle u nebo. dovoljno je da prođete bilo koji centar grada, ja se uvijek referiran na Grad Zagreb i o tom znam najviše, dovoljno je vidjeti praznih poslovnih prostora. Od tih praznih poslovnih prostora dio je prazno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa gdje je država ili grad u suvlasništvu sa privatnikom pa se ne može riješiti, ja barem znam za par njih gdje su privatne osobe dale prijedlog ili državi da otkupi njegov dio ili da u neposrednoj pogodbi on od države otkupi pojedini dio jer ako ste recimo vi vlasnik 3/5 poslovnog prostora 1/5 je vlasnik ne znam vaša familija, 1/5 je vlasnik država vi to vrlo teško možete rješavati. Dakle to je jedna stvar koja je, a druga stvar je što su se načini života promijenili. Život se u gradovima iz centra u kojem je dosad bio dakle život se odvijao u centru, tamo su bili poslovni prostori, tamo ste išli u kupovinu, tamo ste obavljali niz drugih stvari pretvo… prebacio u trgovačke centre. Trgovački centri su preuzeli, pogotovo oni na rubu grada dio društvenog života i na te stvari bi trebalo dati odgovore. Ključno pitanje koje je za mene, pitanje svih pitanja je slijedeće. Da li uopće država, a posredno i jedinice lokalne samouprave, dakle govorim o općinama i gradovima zaista u svom portfelju žele imati poslovne prostore nekakvih malih površina 30, 40, 50 kvadrata ili će biti u jednom trenutku reći ne mi to ne želimo to nam je veliki teret, taj zakup nam je teret zakupodavci nego ćemo ih ići u prodaju na natječaju. Ne onima koji su u tom poslovnom prostoru nego na natječaju. To je jedna od stvari od kojima je, gdje nekakve političke odluke na razini države odnosno pojedinih općina i gradova. Dakle, to je nešto o čemu bi trebali raspravljati. Drugu stvar koju bi htjela naglasiti, a to je da država treba gledati i imati dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave. Dakle, u ovom saboru sjedi dosta načelnika i gradonačelnika, sjedi i njihovih zamjenika. Možda da se razgovara s njima i vidi koji su problemi na lokalnoj razini i probaju ne onako s visoka definirati e sad ćemo mi vama to riješiti nego stvarno izdefinirati način na koji to možemo rješavati. Dakle, ovo što sam govorila sam govorila globalno o problemu koji imamo s poslovnim prostorima, ali nešto što imamo prijedlog u ovom zakonu i tu ću se referirati na tri stvari su minimum stvari o kojima bi trebalo voditi računa. Prva, ono što je već kolegica Krpan u ime Kluba SDP-a navela, a to je odredba u Članku 2. stavak 10. gdje zapravo vi uvodite nesigurnost. Ne može država uvesti nesigurnost i reći da će se tokom pojedini ugovori mijenjati jer neko svoju poslovnu politiku radi na 10 godina. To je prva stvar. Druga stvar ono šta ste napravili vezano uz potres, ljudi moji to je ponižavajuće. Da ste vi došli sa hitnom izmjenom i dopunom zakona u trenutku kad se potres u Zagrebu desio to je bilo prije 4,5 godine na području Sisačko-moslavačke županije, dakle na području tzv. petrinjski potres je sad još malo pa će biti 4 godine, da ste onda došli sa hitnom izmjenom i dopunom zakona gdje, nekih poslovnih prostora više ni nema, neki poslovni prostori se više ni ne mogu koristiti, neke cijele kuće se odnosno u samom centru Zagrebu se ne mogu koristiti. To je nešto što ste trebali napraviti odmah. Recimo Grad Zagreb je za svoj poslovni prostor to napravio odmah i ljudi su morali iseliti nisu ga mogli koristiti. ona treća stvar koju jednako tako koja tišti, a koju želim naglasiti kad je netko i to imate primjer, vrlo jasan primjer uzmite rekonstrukciju jezgre grada Karlovca koju smo imali svi prilike vidjeti gdje je išla u rekonstrukciju infrastruktura u gradu Karlovcu, gdje je kroz rekonstrukciju odnosno izgradnju nove infrastrukture su stradali, stradali su zgrade, poslovni prostori se nisu mogli ni koristiti, ljudi nisu mogli doći do njih. Dakle, oni koji su imali tamo eventualno neku trgovinu ili bilo kak… bilo što oni su morali iseliti jer više se nije moglo koristiti, dakle to je period kad ne da nema umanjenja najma, nema najma jer ga ne možeš koristiti, ne možeš uopće, dakle nema najma. O tome je trebao ovaj zakon jednako tako izdefinirati jednu stvar. Ono o čemu smo relativno malo govoriti, a što ne smije ostati van naše pažnje to su garaže. Garaže su ovim zakonima definirani kao poslovni prostori. Garaže imamo različite priče oko garaža odnosno garažnih mjesta. To je dakle cijeli Članak 11., a to biv… to je dakle bivši Članak 39a. koji se mijenja i glasi. Sa garažama imamo apsolutno različite priče, ja moram priznati s tim problemom garaža sam se susrela ne kao tema upravljanje državnom imovinom nego s temom garaža smo se susreli vezano uz APN i projekt APN-a gdje se je, morate da pojasnim o čemu govorim. Dakle, država kad je gradila APN stanove u sustavu u velikim gradovima sukladno prostornim planovima se je moralo napraviti i određeni broj garaža jer je jednostavno tako prostorni plan rekao da morate riješit promet u mirovanju izgradnjom garaža odnosno garažnih mjesta. A država je onda kroz sustav APN-a je mogla prodavati i prodavala je stanove i stanovi su išli na način na koji je to definiran, a garaže nisu mogle ići i te garaže su izazivale užasno veliki problem u načinu korištenja. Dakle, ja se dobro sjećam priče u Splitu gdje ste imali u dvije etaže garaže za koje više niste znali ko ih koristi, kako ih koristi, gdje su računi za korištenje struje, dolazili li na APN gdje je problem prokišnjavanja došlo na razini država država i ostalo. Dakle, ajmo dobro razmisliti da li država u svom portfelju i da li jedinica lokalne samouprave u svom portfelju uopće trebaju imati garaže ako ih treba i garažna mjesta, ako ih trebaju imati pod kojim uvjetima odnosno to sve zajedno se mora očistiti definirati i vidjeti šta je čije. Zaključno, hoću reći sljedeće, nulta točka svega o čemu govorimo je da država, kad govorim država pri tom naravno mislim na centralnu državu, ali mislim i na regionalnu i lokalnu samoupravu, da svi zajedno na jednom mjestu imamo registar svih mogućih nekretnina gdje je evidentirano koje su to nekretnine, ko ih koristi, pod kojim uvjetima, ako je najam odnosno zakup po kojim uvjetima do kad. U trenutku kad će imati popisana sve nekretnine onda će države i pri tom zaista kad kažem država još jedanput pominjem mislim i na lokalnu odnosno regionalnu samoupravu, upravljati tim nekretninama, voditi o njima račun jer interes nas svih jer je to nekretnina nas svih, da nekretnine budu u funkciji, a ne da propadaju jer slika kad država daje u zakup ili prodaje svoje nekretnine i kad ih ljudi obilaze i slikaju to je ono plač Majke Božje, pokrij se po glavi i uopće te nekretnine na kraju dana ne održava nitko. Hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Prvo će vam replicirati zastupnica Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Evo još jednom ću ponoviti moj stav da je ovaj zakon nastavak kaosa kojeg je HDZ kreirao i HDZ i njemu bliski poslovni suradnici najviše od takvog kaosa profitiraju. Dakle, da svima nam bi trebalo bit u interesu da se s javnim nekretninama dobro upravlja i mislim da prije svega moramo imati javno dostupne registre, ali potom i definirati koje od tih nekretnina imaju svoj tržišni potencijal i koje od tih nekretnina trebaju biti plaćene po tržišnoj cijeni, a s kojim nekretninama se može ostvarivati neka druga svrha, primjerice da ne zjape prazne možemo za deficitarna zanimanja dati te nekretnine pod nekim drugim povoljnijim uvjetima. Ničega od toga u smislu kriterija nema niti u ovim izmjenama i dopunama zakona. Hvala. Evo možete odgovoriti zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, kolegice Orešković ove izmjene i dopune zakona se točno odnose na ono što je i predlagatelj rekao, a rekao je tokom 2023. i 2024.g. će otprilike 600 poslovnih prostora, u grubo govorim 600, prema pokazateljima koji imate znate za državu i znate za ova četri grada, oni koji koriste nema više pravne osnove da se sklope novi ugovori da daljnje korištenje. Imamo tu problem idemo riješit taj problem i taj problem smo probali riješiti na ovaj način. Jednako tako smo se malo dotakli odnosno predlagatelj se malo dotakao problem garaža, ali u suštini što mi želimo raditi sa poslovnim prostorima koji su u vlasništvu? Da li ih i dalje želimo imati jer neke poslovne prostore i država i jedinice lokalne samouprave trebaju imati, ali pitanje da li imaju? Trebaju imati sve. Što s njima želimo raditi? Ove izmjene i dopuna zakona se toga dotakla nije. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Imate još jednu repliku na izlaganje, zastupniče Kujundžić izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajuća. Poštovana kolegice Taritaš. Dakle, ključno pitanje znali li uopće država što sve ima? To je ključno pitanje. Ako krenemo od postavke da zna onda možemo komotno zaključiti da unatoč tome što zna ne zna baš na najbolji način upravljati sa onim što ima i gospodariti s onim što ima. Mi svi ovdje se više-manje slažemo da je ovaj zakon jedan pokušaj da se stavi red u ovaj nered. Koliko će se u tome uspjeti? I vi, a i dobar dio nas stavlja jedan upitnik. I na koncu hoće li biti dovoljno samih resursa i oće li biti dobro ti resursi raspoređeni kako bi se ova provedba odredbi samoga zakona provela onako kako i treba? **Glasovac, Hvala lijepa. Kolega Kujundžić, mislim da ste u vašoj vašem pitanju odnosno u replici dostavili suštinsku temu, a to je ja nekako mislim da pojedini resori znaju s čim upravljaju, ali to staviti sve na isto mjesto to je kao da nekom vadite zube na živo, nema šanse da stave. Mi smo već u nekoliko navrata to naglasili jer ono što sam sigurna, a to je kad ne znate onda imate čovjeka koji zna, pa onda vi imate ono halo telefonom čovjeka koji zna jel ti znaš tj. ti znam mi ćemo se dogovorit i napravit. U trenutku kad je sve javno dostupno, kad svi mogu vidjet sve toga više nema. Dakle mi o tome, o javnim dostupnim pokazateljima govorimo već, ptice na grani već znaju, ko papagaji. Svaki put dobijemo odgovor kao što je i ovaj put bio odgovor od ministra, pa mi znamo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeći na redu za raspravu je zastupnik Hrvoje Zekanović kojega po svoj prilici nema, gubi pravo na raspravu. Nakon njega prijavljen je zastupnik Marin Živković, on je ovdje, izvolite kolega. **Živković, Pa evo, ja mislim da u današnjoj raspravi možda nismo dovoljno pričali o tome kako sve možemo koristiti javne poslovne prostore. Naime, ne radi se o poslovnim prostorima koji služe samo za deficitarna zanimanja, samo za, za obrtnike, nego, nego u tim poslovnim prostorima se nalaze i banke, nalaze se i restorani, nalaze se i trgovine i imamo čitav niz objekata koji, koji koriste javne prostore, javne poslovne prostore. Mi kad smo došli na vlast u Zagrebu smo vidjeli situaciju u kojoj upravo banke, neki noćni klubovi, neki restorani imaju bagatelnu cijenu najma i upravo smo to vidjeli kao neki problem koji je zapravo potrebno rješavati da oni jesu u neravnopravnoj situaciji na, na tržištu, da imaju puno niži najam od svoje konkurencije i da zapravo onemogućuju drugima ulazak na tržište i nuđenje svojih, svojih proizvoda i zato smo krenuli u proces toga da se, da se te djelatnosti koje su visoko profitabilne i koje se natječu na tržištu da se one izjednače sa nekim tržišnim najmom, dok smo za deficitarna zanimanja ostavili upravo onakvu cijenu kakva je i bila. Zašto to govorim? Ja mislim da je u redu da JLS imaju tu ovlast da, da određuju cijenu i da je po potrebi mijenjaju sukladno cijenama koje se događaju na tržištu. Mislim da nije dobro da se dio te mogućnosti JLS oduzima i da se na nacionalnoj razini postavljaju neki popusti vezano za određene, za određene situacije. JLS itekako imaju imaju znanja, imaju pregled situacije i znaju na koji način zapravo trebaju naplaćivati svoje prostore, evo. One su upravo one koje mogu procijeniti je li neki prostor za, za neku komercijalnu djelatnost, te da se koristi primarno kao poslovni prostor ili je za neko javno dobro, za neku udrugu, za neki javni sadržaj. Sve su to, sve su to odluke koje se trebaju donositi na razini JLS. Ja čak mislim Ja čak mislim da, da je problem da mi imamo recimo u Gradu Zagrebu toliki broj državnih poslovnih prostora koji se dodjeljuju zapravo po različitim kriterijima i koji i čija se namjena ne određuje na razini grada u kojem se ta poslovna aktivnost događa.

i za, potrebe i udruga i poslovnih subjekata mogle bolje i racionalnije raspolagati tom imovinom, tom javnom imovinom koja se nalazi u, u, u gradovima. Također bi s obzirom da imam još nešto vremena iskoristio mogućnost da obrazložim naše amandmane. Naime, mi smo, mi ćemo predložiti dva amandmana. Prvi je vezan za, za prodaju garaža. Naime, kao što znate u prijedlogu zakona je sada dana mogućnost JLS da neposredno prodaju svoje garaže ljudima koji su trenutno i zakupci tih garaža i kao što znate po drugom zakonu je i dalje moguće naravno te garaže staviti na natječaj i, i, i jednostavno prodati po najbolje ponuđenoj cijeni. Mi bi voljeli u ovaj zakon staviti i treću mogućnost koja čini nam se nije trenutno moguća, a to je da trenutni zakupac nakon natječaja ima pravo prvenstva, tako da, tako da ponudi tu najveću ostvarenu cijenu na natječaju i kako bi s jedne strane JLS ostvarile maksimalan iznos mogući za tu garažu, a s druge strane kako bi i dalje trenutni zakupac koji neko vrijeme već to koristi imao pravo da, da ostane i dalje u posjedu te garaže. Naš drugi amandman se odnosi na nešto što sam već par puta danas rekao, a tiče se toga da država određuje umanjenje zakupnine na razini ovog zakona, šta ja mislim da je pogrešan, pogrešan kolko vidim u ovom zakonu nema nijednog takvog primjera gdje država određuje cijene, ni kada se ta cijena umanjuje, nego je ta ovlast dana kako bi i trebalo bit jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Kao što sam već i ranije rekao, one upravo imaju te detaljne cjenike u kojima uzimaju u obzir i zone u kojima se nalazi neki poslovni subjekt i koja djelatnost i, pa evo recimo u Gradu Zagrebu imamo popuste ako su skele u, na zgradi u kojoj se odvija djelatnost, imamo popuste ako su radovi na javnoj površini itd.. reći da, da većina JLS već ima propisane takve vrste popusta jer su, jer su takve stvari razmatrali pri donošenju svojih odluka. Tako bi predložio da naš amandman bude samo dodatak postojećoj rečenici, tako da se na kraju, nakon riječi 30% doda „ako nije drugačije određeno odlukama jedinca lokalne i regionalne samouprave“. Time bismo dobili da se stvarno taj popust ostvari u onim JLS koje trenutno nemaju takve odluke koje reguliraju popust, a za one koje imaju odluke i koje reguliraju, koje reguliraju detaljno svoju cijenu najma

Hvala predsjedavajuća. Dakle poštovani, kako gledate na situaciju da zakupci koji su dakle nakon potresa nastavili koristiti određene prostore koji su u najmu od strane države, a istovremeno nisu dobili nekakav oblik cijele naknade za eventualno izgubljenu dobit koju su mogli ostvariti ali evo zbog nepogode kakva je bila su ostali bez. **Glasovac, Potres je naravno nesreća za puno ljudi koji se bave razno raznim djelatnostima i grad Zagreb je između ostalog tražio za sve svoje za sve svoje zakupce koji nisu imali, koji nisu mogli ostvarivati svoje djelatnosti i zamjenske naravno lokacije. Ali mislim da se ne bi na razini centralnog zakona trebalo u detalje propisivati kako će se u takvim situacijama stvari zapravo odvijati. Ja ne znam od koga bih zapravo osoba koja nije imala ostvarenu dobit zbog potresa trebala tražiti potraživanja za neostvarenu dobit. Ne znam tko je oštetio tu osobu time što nije mogao ponuditi prostor zbog nekakve zbog nekakve nepogode, tako da ne znam kako bi se to uopće moglo ostvariti. U svakom slučaju svaki zakupnik koji je u nekom prostoru … …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… … ima plan Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Živković ono što mene zanima je sljedeće. Dakle, u gradu Zagrebu vaša politička opcija je na vlasti sad je to već jedno tri i pol godine i ono što je bilo vezano uz nekretnine, a što je bilo i vezano uz poslovne prostore je u najmanju ruku bio jedan veliki nered. Ono što mene zanima je sljedeće. Bili smo svjedoci toga da je dio poslovnih prostora koji je dobio netko na natječaju u gradu Zagrebu davao u podzakup. Što ste napravili s tim? Hvala. Ma da, mi smo automatski tom odlukom ukinuli mogućnost podzakupa. Podzakup više u Zagrebu već par godina nije moguć, jer smo vidjeli da je to samo prilika da se da se ljudi koji su bili megazakupnici hajmo ih tako nazvati dodjeljuju prostor po svojim kriterijima i za svoj džep. Na žalost nismo imali samo takvu situaciju u poslovnim prostorima. Sjetit ćete se primjera adventa u gradu Zagrebu koji je funkcionirao na isti princip. Nekolicina njih dobije zakup cijelih prostora i onda on po svojem cjeniku za puno veće novce iznajmljuje dalje. To dovodi do toga da javni resurs je za one krajnje korisnike puno skuplji, a u isto vrijeme da javna uprava od toga nema nikakve koristi i to smo naravno išli odmah mijenjati na obje ove razine. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje zastupnik Ledenko, izvolite. Možete se samo gospodine Živković isključiti, hvala. **Ledenko, Ivica (MOST)** Dakle, poštovani gospodine Živkoviću vidim dosta ste govorili o Zagrebu. Imam informacije, naime da uprava Velesajma, dakle ona je pod Holdingom onim zakupcima kojima je istekao ugovor sada šalje bitno uvećane fakture u ovom sada periodu dok se dogovaraju oko novog ugovora. I te cijene i te fakture koje im šalju bitno odudaraju od onih cijena i kriterija koje je propisala jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb. Da li imate takvu informaciju? Marin (Možemo!)** Hvala. Evo nemam tu informaciju, nisam čuo na žalost za tu situaciju. Naravno koliko ja znam Velesajam se ne mora nužno držati naših cijena zato jer je ona posebno trgovačko društvo, ali evo ne mogu vam reći u detalje s obzirom da nisam upoznat detaljno sa situacijom. Povreda Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? gospođi Mrak-Taritaš odgovorio da neće doći do diskriminacije glede cijena, a ovdje se dešava diskriminacija cijena. Ne može neka ni pravna osoba ako je ona u vlasništvu grada Zagreba odudarati toliko od kriterija koje je propisala ta jedinica lokalne samouprave na tom prostoru i tom položaju. Ja ću rado sa vama podijeliti informacije koje imam. A vi ste sad odudarali od Poslovnika, drugi put ste ga danas povrijedili stoga vam temeljem članka 340. stavka 1. izričem drugu opomenu jer je ovo bila klasična replika. Sljedeća pojedinačna rasprava je ona zastupnice Dalije Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Evo ja ću na dva primjera pokušati objasniti zašto sam toliko protiv ovoga zakona, zašto uopće toliko prozivam HDZ i zašto smatram da od hrvatskih građana HDZ radi budale. Naime, kada govorimo o državnim nekretninama bilo da se radi o poslovnim prostorima ili stanovima treba imati na umu da su to nekretnine koje su izgrađene financijskim sredstvima građana koje su oni uplaćivali putem poreza, doprinosa ili kako god drugačije. Dakle, izgradili smo to svi našim zajedničkim novcem. U nekom trenu te nekretnine se daju u zakup ili u najam odabranim pojedincima bilo izravnom pogodbom ili javnim natječajem. Neko vrijeme te osobe su u posjedu tih nekretnina bilo u zakupu, bilo u najmu, pa se u jednom trenu odluči da će se te nekretnine prodati bilo da se radi o izravnoj pogodbi, bilo da se radi o javnom natječaju Republika Hrvatska je dopustila jedan krajnje koruptivni model, a najgore od svega što u tom koruptivnom modelu kaže se sve je bilo provedeno po zakonu. Evo kako to izgleda. Objavi se recimo javni natječaj kao nešto je malo transparentnija metoda. U tom javnom natječaju čak se i procijeni tržišna vrijednost nekretnine, međutim vještak kaže da to nije prava tržišna cijena cijena nego je ona značajno manja, značajno niža. Zašto? Zato što je riječ o nekretnini koja nije useljiva. A zašto nije useljiva? Pa zato što u toj nekretnini stanuje upravo onaj tko od države, ali ista stvar je bila i na razini jedinica lokalne nekretnine, uprave tu nekretninu želi kupiti. Dakle, onaj tko se već nalazio u posjedu nekretnine i sad ju otkupljuje iz javnog vlasništva je u povoljnijoj poziciji, jer je nekretnina neuseljiva, a neuseljiva je zato što je on unutra. Jedan od onih koji je na takav način stekao vlasništvo nekretnina je i aktualni kandidat za predsjednika države gospodin Primorac. No, on nije jedini. Takvih primjera je bilo na stotine, na tisuće i na desetke tisuća i Hrvatska to radi i nadalje. Dakle, to je prvi koruptivan model, ali kažem sve je bilo u skladu sa procedurom i u skladu sa zakonom. Moja druga primjedba je kada govorimo o tome što se želi postići ovim izmjenama i dopunama po hitnoj proceduri, jer kao nije se vidjelo 2023., početkom ove godine da će neki ugovori isteći. Dakle, mogli ste to uputiti u redovnu proceduru, sve ste znali i ranije. Ali o čemu se u suštini radi? do sada je isteklo 104 ugovora o zakupu, a uskoro će isteći još 282, međutim manji dio, dakle od ovih skoro 400, manji dio je sklopljen sa zakupcima na temelju provedenog javnog natječaja dok je veći dio tih ugovora sklopljen sa neposrednim neposrednim posjednicima. Što znači neposredni posjednici? Dakle, to su oni kojima je netko dojavio čuj tamo ti je prazan poslovni prostor, pa ti slobodno ono uđi u njega, počni ga koristiti bez pravne osnove. I tako je u jako velikom broju slučajeva i bilo. Dakle, to su privilegirani pojedinci kojima je vlast dojavila tamo ti je slobodan prostor, poslovni prostor pa se ti u njega useli. I sada će oni koji su uzurpirali, koji su bili bahati, oni koji su bili u dosluhu sa vlasti biti dovedeni u još povoljniji položaj tako što će ovaj zakon ozakoniti njihovu situaciju i još im nakon toga dati priliku da produžuju ugovore o zakupu za sljedećih 10, pa i još 10, pa i još ne znam koliko godina dok se valjda ne izmijeni jedna generacija stanovnika koja će zaboraviti kako je uopće netko došao do posjeda tog poslovnog prostora, a onda će se ponovno ići u prodaju po ovim kako sam već rekla koruptivnim, ali u zakonu osmišljenim i predviđenim uvjetima. Dakle, to su dva načina na koji HDZ vara i krade od svih građana Republike Hrvatske koji su svojim sredstvima davali doprinose, plaćali poreze, da se te nekretnine bilo poslovni prostori, bilo stanovi izgrade. I tome moramo stati na kraj. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Idemo na Klub zastupnika Mosta završnu riječ će uzeti zastupnik Ante Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Poštovane kolegice i kolege, poštovane djelatnice ministarstva. Dakle završno klub Mosta mišljenja je da ove zakonske izmjene su one koje su nam potrebne iz nekoliko razloga prvenstveno da država napokon pa barem u jednom formalnome smislu ima određeni popis što je to sve njeno i vjerujem da će unutar tog popisa imati i određenu klasifikaciju u kakvom je stanju nešto što je njeno, a onda i kome to dati na korištenje. S druge strane, također i ono što nam je važno da napokon formalno-pravno znamo tko koristi određenu državnu nekretninu itd. itd. Ono što ćemo vam sugerirati, dakle i što možete promijeniti kroz amandmane, jer ne znam koliko ima smisla da ih predamo mi imajući u vidu našu demokratsku praksu da sve ono što dolazi iz oporbe više-manje bude odbijeno, pa ću vam, dakle vrlo jasno reći da smatramo da bi bilo dobro da se barem djelomično ukloni diskriminacija, te status klasičnog zakupnika i neposrednog posjednika izjednače barem na razini, dakle produživanja ugovora onim zakupnicima koji su u postupku ispražnjenja. I druga stvar, dakle da bi se trebalo omogućiti produljenje zakupoprimcu ako su u postupku ispražnjenja, da se treba definirati naknada za korištenje u periodu između dva, dakle ugovora na isti način kao što je to definirano za neposrednog posjednika. I konačno da se i kod klasičnog zakupoprimca traži da se povuku eventualne tužbe protiv zakupodavca i otplata najkasnije na 12 rata eventualne dospjele novčane obveze. Vjerujemo da bi upravo ove izmjene, ovaj zakon dakle

Referirat ću se na ovo što je u svom završnom obraćanju rekao zastupnik Mosta Kujundžić, pa još jednom naglasiti ovu ključnu razliku. Dakle, nije poanta u tome da država napokon shvati s čim raspolaže i koje to nekretnine ima. Dakle, mada za početak niti država nema kategoriziranu svoju imovinu. Ali čak i da ima nije u tome poanta i ne smijemo na tome stati. Cilj bi bio da građani, dakle ne vlast, ne ministar, nego da građani imaju podatak o tome koji sve poslovni prostori postoje na području koje njega zanima i da ima u realnom vremenu sve podatka o tome kome je ta nekretnina dana na korištenje i pod kojim uvjetima. Dakle, javno dostupni registri, jer sve dok to nije tako svaki ministar, svaki gradonačelnik ima moć u svojim rukama da nekom pogoduje i to je ono što se događa ali apsolutno svakoga dana na svim razinama i to je ono što pojedine političare čini moćnima, da ne kažem dugotrajno moćnima jer imaju resurs ključni nacionalni resurs koji pripada svim građanima u svojim rukama. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koju bi morali tražiti i to je uvjet da uopće pristanem glasati za neki ovakav zakon, to je da prestanemo sa tom praksom u kojoj ćemo u trenutku prodaje nekretnine bilo poslovnog prostora ili stana dopustiti da vještak procijeni manju manju tržišnu vrijednost uz obrazloženje da je nekretnina neuseljiva, a pritom ignorirajući činjenicu da je neuseljiva upravo zato što je podnositelj podnositelj zahtjeva za otkup taj koji tu nekretninu koristi. Mislim to je vrijeđanje zdrave pameti svih građana. To je bezobraština! To je krađa svih onih koji su uplaćivali poreze i doprinose da bi se ta nekretnina kao zajedničko vlasništvo svih nas I treća stvar, moramo početi govoriti o tome želimo li imati tržišnu ekonomiju koja ima jednake pristupe ili ravnopravne pristupe ili fer pristupe svih prema javnim resursima. Ako to želimo uspostaviti onda moramo raditi distinkciju između onih nekretnina koje su lukrativne i koje bi kada se stave u pogon bilo da se daju u zakup ili u najam u javne proračune mogle stavljati velike prinose. Dakle, ono potentne nekretnine i one druge koje možda niti u zakup, niti u najam nitko neće pa utvrditi hoćemo li te nekretnine prodavati i po kojim cijenama. U svim situacijama kriteriji moraju biti jasni i javni što danas nisu. I drugo, nikome se u tim raspolaganjima nekretninama ne smije pogodovati. Praktički ne znam ima li koja javna nekretnina osim možda tamo gdje su nedavno na vlasti neke nove političke opcije, da takva pogodovanja nisu uobičajena praksa korištenja političke moći za to da se ta moć ili održi ili da se nagrade zaslužni. Tek kad to uspostavimo onda možemo ići korak dalje, a ovo što se ovim zakonom pokušava nametnuti je praktički da se onima koji su u nekom ranijem razdoblju ušli u zakup poslovnog prostora bez pravne osnove, dakle neposredni posjednici. netko im je rekao ovdje ti je prazna nekretnina, da ih se po statusu izjednači sa osobama koje su u svoj poslovni prostor ušle na temelju javnog natječaja, uredno plaćaju svoje obaveze. Dakle, mi sada stavljamo znak jednakosti između nezakonitog, između pogodovanja i onih koji su se ipak pridržavali kakvih takvih pravila neovisno o tome jesu li ta pravila bila pravedna ili nisu. Dakle, to je stavljanje pečata na jedan koruptivan model koji će se uz ovakve izmjene i dopune nastaviti ponavljati u nedogled sa svakim sljedećim ciklusom od 10 godina kada se ponovno sklapa novi ugovor o produženju jednog zakupa koji je eto stečen na neprimjeren i na krajnje nedemokratski, a da ne kažem i na koruptivan način. Mislim da ne smijemo ići u tom pravcu. Eto hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Ovime zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala vam lijepa predstavnici

amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem Članka 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?